það borið þann ágæta árangur að óformlegt samkomulag er um hvernig farið verði í dagskrá dagsins. Leiðir það til þess að af dagskrá þessa þingfundar eru tekin

í dag en þingsköp kveða á um, en það er eingöngu í öryggisskyni því að vonir standa til að við ljúkum dagsverkinu innan þess ramma sem venja er.

Forseti. Danska þingið hefur samþykkt lög um móttökustöðvar fyrir hælisleitendur utan Evrópu og gerði það með talsverðum meiri hluta. Það er gert í því augnamiði að enginn muni sækja um hæli í Danmörku, enginn muni koma til landsins til að sækja um hæli, eins og ég hef nefnt í nokkrum ræðum. Ekki hvað síst er markmiðið að koma í veg fyrir að Danmörk verði áfram áfangastaður glæpagengja sem selja fólki ferðir til Evrópu og vonir um betra líf. Danir vilja beina öllum inn í öruggari og löglega leið. Dönsk stjórnvöld hafa tekið það skýrt fram að þau vilji vinna með öðrum löndum að þessu verkefni.

tel ég mikilvægt að við mörkum okkur skýra stefnu um hvernig við ætlum að hjálpa þeim sem þurfa mest á því að halda í þessu kerfi.

Herra forseti. Þessi hringrásarpistill var í raun óskiljanlegur, en mér heyrðist að svarið væri nei,

í. Þá hljótum við að velta því fyrir okkur hvaða áhrif það muni hafa þegar Danir fara þessa leið og önnur Norðurlönd utan Íslands eru að færa sig í sömu átt, þ.e. að beina fólki í formlega kvótaflóttamannakerfið til þess að það verði ekki fórnarlömb glæpagengja og löndin geti sjálf stjórnað því hverjum er boðið til landsins, og á sama tíma skuli íslensk stjórnvöld fara í þveröfuga átt og ætla sér að tryggja sömu þjónustu, sama fjárstuðning o.s.frv., óháð því hvort menn fara löglegu, öruggu leiðina eða kaupa far með glæpagengjum sem selja ferðir, m.a. til Íslands, eins og komið hefur fram. Er ekki áhyggjuefni að mati hæstv. ráðherra að Ísland skuli þannig fara í þveröfuga átt við hin Norðurlöndin? Mun það ekki hafa afleiðingar að mati hæstv. ráðherra? Og nú minni ég á að umsóknir eru þegar orðnar hlutfallslega sexfalt fleiri

áhrif á þetta og munu hafa áhrif. Þetta mun hafa áhrif. Hvers vegna er hæstv. ráðherra ekki einu sinni tilbúinn til að hugleiða það að taka þátt í þessu verkefni með Dönum?

Auðvitað er það ákveðið áhyggjuefni. Samkvæmt spánni munu Bandaríkin, Írland, Japan og Noregur endurheimta sama efnahagsstyrk og fyrir faraldurinn á næstu mánuðum. Ísland nær hins vegar ekki þeim áfanga fyrr en eftir tvö ár samkvæmt OECD, þ.e. á þriðja ársfjórðungi ársins 2023.

Á sama tíma fáum við fréttir af því að allir viðskiptabankar landsins hafi hækkað vexti á húsnæðislánum í vikunni. Það hefur ekki náðst að koma böndum á verðbólguna og gengisstöðugleikinn er enn og aftur undir. Við í

að fara úr hinum almennu aðgerðum yfir í sértækari aðgerðir, þá tel ég að það sé nú það sem stjórnvöld hafi verið að gera. Ef við skoðum ferilinn frá fyrstu aðgerðum yfir í nýjustu aðgerðir hefur æ meiri þungi færst yfir í þá áherslu að skapa störf og styðja betur við atvinnuleitendur. Það sjáum við eins og á átakinu okkar Hefjum störf, sem hefur gengið vel og og fjöldi fólks er núna að fá störf sem hefur verið atvinnulaust í 12 mánuði eða lengur, sem munar auðvitað gríðarlega mikið um. Við höfum verið að hækka atvinnuleysisbætur og koma sérstaklega til móts við barnafólk.

Annað dæmi sem ég vil nefna í þessu, af því að þetta eru kannski hinar beinhörðu vinnumarkaðsaðgerðir, er að ég hef þá trú að þær aðgerðir sem ráðist var í til að styðja betur við fyrirtæki í þekkingargeira og nýsköpun séu þegar farnar að skila sér. Við sjáum það til að mynda á aukinni fjárfestingu, einkafjárfestingu, í nýsköpunarfyrirtækjum á Íslandi, sem eru mjög gleðilegar fréttir og getur orðið mjög mikilvægur þáttur í viðspyrnunni. Það má deila um hvort aðgerðir okkar hafi verið of almennar framan af. Þær voru auðvitað háðar ýmsum takmörkunum, þannig að þegar við gerum þetta upp og skoðum stuðninginn við fyrirtækin

mitt mat er að stuðningurinn hafi ratað þangað sem hann átti að rata. Við höfum verið með skynsamlegar aðgerðir. Ég held hins vegar að það sem við þurfum að gera til lengri tíma og horfa á til að tryggja að þessi spá rætist ekki sé að viðspyrnan verði hraðari en þarna er spáð.

Hvað varðar peningastefnuna sjáum við verðbólguna fara lítillega niður og ég hef fulla trú á því að Seðlabankinn, sem hefur haldið mjög vel á málum í gegnum þessa kreppu, sé með mjög styrka stjórn á því. Vissulega er vaxtahækkun núna, sem breytir því samt ekki að vextir eru sögulega lágir. Ég held að það skipti máli að við viðurkennum það hér að það hefur gengið gríðarlega vel að halda utan um peningastefnuna í gegnum þennan faraldur.

Hver er undirliggjandi tilgangur þeirra stofnana eða úrræða sem við höfum komið á fót? Og finnst okkur markmið þeirra vera eðlileg? Fréttir síðustu daga kalla á slíkt samtal. Það hefur komið á daginn

þessi: Ætlast er til að fólk á bótum taki þá vinnu sem býðst alveg óháð launum, vinnuaðstöðu, menntun og áhuga umsækjanda. Ef fólk gerir það ekki þá kippir ríkið fótunum undan því. Hvaða skilaboð eru þetta, hæstv. ráðherra? Hvaða hugmyndafræði liggur að baki og hvaða markmiðum á þetta að þjóna? Og það sem meira er, nú er verið að hvetja fyrirtæki til að klaga svo auðveldara sé að kippa fótunum undan fólki. Ætlum við sem samfélag í alvöru að neyða fólk til að taka starf sem það vill ekkert með hafa bara vegna þess að eitthvert starf losnaði einhvers staðar? Ætlum við í alvörunni að kippa fótunum undan fólki því að við viljum að það sé að vinna til þess eins að vinna? Þetta er ömurlegt öryggisnet, forseti. Hæstv. félags- og barnamálaráðherra á að hafa velferð fólks í fyrsta sæti. Hvernig stuðlar það að velferð fólks að neyða það í vinnu sem hæfir því ekki? Hvernig græða fyrirtæki á því að hafa fólk í vinnu sem ekki hefur áhuga á starfinu? Og hvernig græðir samfélagið á því að kröftum fólks sé sóað á þennan hátt?

vil segja það hér í upphafi að ég held að öryggisnetin okkar í þessum faraldri hafi gripið langstærstan hluta einstaklinga og fjölskyldna gríðarlega vel.

útgjöldum sem munu fara í gegnum atvinnuleysistryggingar, að það kerfi hefur gripið gríðarlega vel. Hlutabótaleiðin greip gríðarlega vel. Við höfum lengt tímabil tekjutengdra bóta sem hefur gripið gríðarlega vel. Það sjáum við líka núna í þessu átaki, Hefjum störf. Þar förum við þá leið að við ætlum að skapa störf, við ætlum að koma hlutunum af stað í íslensku samfélagi. Þar er búið að skapa 8.000 störf, yfir 8.000 störf, sem hefur skilað sér í næstum 3.000 ráðningarsamningum.

sem eru í boði. Atvinnuleysistryggingar eru hugsaðar þannig að þær grípi inn í þegar viðkomandi hefur ekki starf. Já, þessi ríkisstjórn er mjög stolt af því að hún er að skapa störf, hún er að skapa vinnu, þetta er eitt stærsta starfaátak sem ráðist hefur verið í.

Er virkni virkninnar vegna ákjósanleg eða ætti markmiðið að vera velferð fólks og þar af leiðandi virkni og verðmætasköpun á eigin forsendum? Að draga aðeins úr skilyrðingum snýst nefnilega um að treysta fólki til að vera ekki latt og svikult,

Hún er að skapa mikinn fjölda starfa og við höfum, með lengingu tekjutengda tímabilsins og með ýmsum aðgerðum, einmitt sýnt að atvinnuleysisbótakerfið hefur gripið inn í þegar faraldurinn stóð sem hæst. En við erum líka að grípa myndarlega inn í

því að fatlað fólk í þeirra sveitarfélagi ætti að hafa tækifæri til jafns við aðra til að taka þátt í samfélaginu. Takið eftir, einungis 55%. Tæp 30% voru ósammála og 17% hvorki né. Enn eru út af standandi 47%

Annað sem ég vil nefna, virðulegi forseti, er að 90% eru hlynnt því að sálfræðiþjónusta sé niðurgreidd til allra eins og önnur heilbrigðisþjónusta. Ríkisstjórnin kýs hins vegar að gera það ekki. Svo er annað: 70% telja að aðgengi að sálfræðiþjónustu fyrir börn og ungmenni sé slæmt hér á landi. Nær 80% telja að heilbrigðisþjónustan hér á landi eigi að vera gjaldfrjáls og svo telja 90% að óskertur örorkulífeyrir eigi að vera jafn hár eða hærri en lágmarkslaun, sem eru í dag 351.000 kr. Í dag er óskertur örorkulífeyrir því miður um 100.000 kr. lægri en lágmarkslaun. Hér sker sig úr stór hluti atvinnurekenda og sjálfstætt starfandi sem telja að örorkulífeyrir eigi að vera lægri en lágmarkslaun. Ég spyr hæstv. félags- og barnamálaráðherra

sérstaklega ungs fólks. Það þyrfti að gerast með ákveðnum kerfisbreytingum, sem eru mér mikil vonbrigði að við skyldum ekki ná fram á þessu kjörtímabili.

ég tek undir með hv. þingmanni að þarna munum við sem samfélag þurfa að spýta í á næstu árum og sérstaklega núna í framhaldi af þessum Covid-faraldri sem hefur haft mikil áhrif á þjóðina alla. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið en ég velti fyrir mér: Hvernig getur ríkisstjórn sem skilur svona stóran þjóðfélagshóp eftir í læstri, rammgerðri fátæktargildru

Ég velti fyrir mér, og það er nú eiginlega bara þessi eina spurning: Telur hæstv. ráðherra að mjólkurlítrinn hjá fátækustu Íslendingunum, örorkulífeyrisþegum og þeim sem eru hér að hokra, kosti minna

forseti. Ég er mjög ánægður með margt sem við höfum gert. En erum við búin að skapa hið fullkomna kerfi? Nei, en við höfum hins vegar aukið fjárveitingar til örorkulífeyrisþega um 4 milljarða á kjörtímabilinu. Við höfum farið í ýmsar skattkerfisbreytingar sem skipta máli fyrir þennan hóp. Aðgerðir í húsnæðismálum hafa snert þennan hóp sérstaklega. En erum við búin að gera allt sem þarf að gera? Nei, klárlega ekki. Við þurfum að ráðast í kerfisbreytingu þegar kemur að þessum málum. Það eru vonbrigði að ekki hafi tekist að ná saman um það

Herra forseti. Velferðarnefnd hefur nú frá því um áramót verið með athugun á því hvernig tilfærsla á skimunum fyrir krabbameini í leghálsi frá Krabbameinsfélaginu til hinna ýmsu stofnana hérlendis og erlendis hefur gengið. Skemmst er frá því að segja að allir sérfræðingar sem komið hafa fyrir nefndina, utan einn einasti sem leitt hefur þessa ógæfuferð fyrir hönd ríkisstjórnarinnar, eru á því að með þeirri ákvörðun stjórnvalda að flytja rannsókn á sýnum út fyrir landsteinana sé heilsu kvenna stefnt í hættu. Tilfærslan í heild er með slíkum eindæmum að mánuðum saman hefur heilsu kvenna verið stefnt í hættu. Um er að ræða krabbameinsrannsóknir, skimun á heilbrigðum konum en einnig rannsóknir á konum sem áður hafa greinst með frumubreytingar eða farið í keiluskurð og þurfa því á þéttu eftirliti að halda. Leghálskrabbamein getur verið banvænt, sérstaklega ef töf er á greiningum, og því skiptir miklu máli að ekki sé gamblað með slíkt, mistök séu viðurkennd ef þau verða og breytt sé um kúrs ef augljóst er að ákvörðun um rannsóknir erlendis sé misráðin. Allir helstu sérfræðingar í þessum málum eru sammála um mikilvægi þess að taka ákvörðun fljótt um að afturkalla þessa ákvörðun svo að hægt verði að hefja undirbúning rannsókna hér á landi. Nú er hæstv. forsætisráðherra leiðtogi þessarar ríkisstjórnar og þótt málaflokkurinn heilbrigðismál sé ekki á hennar borði get ég ekki annað á þessum tímapunkti en spurt hana hvort hún treysti ekki orðum okkar færustu sérfræðinga sem hafa mánuðum saman, síðast í morgun, sent það ákall til stjórnvalda að breyta um þennan kúrs og leiðrétta þessi augljósu mistök sín.

yfirmanni Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, en biðtíminn hefur líka verið að styttast og styttist nú með hverri viku sem líður. Það sem helst hefur tekið tíma er skráning á sýnum og niðurstöðum og aftur er verið að gera úrbætur á þessu sem munu flýta ferlinu og koma því í viðunandi horf. Það liggur hins vegar alveg fyrir, og það er alveg rétt sem fram hefur komið, að þetta hefur tekið lengri tíma en vonir stóðu til. Markmiðið með þessum breytingum er að gera þessa þjónustu aðgengilegri fyrir konur því þetta er auðvitað gríðarlega stórt heilsufars- og jöfnunarmál. Það voru

aðrar breytingar á fyrirkomulagi, sem væntanlega miðuðu þá að því að færa þessa úrvinnslu hingað heim og það hefur komið fram hjá heilbrigðisráðherra að það er ekki útilokað. Það sem ég á von á að sé næsta skref er að hingað komi skýrsla sem á að koma, að því er mér skilst, nú er ég ekki nákvæmlega inn í málum, í fyrstu viku júnímánaðar sem er í samræmi við ósk þingsins og er sú skýrsla unnin

Í nýrri innlendri úttekt á heilsu þjóðarinnar út frá jafnréttis- og kynjasjónarmiðum kemur fram að konur á Íslandi virðast búa við lakara heilsufar og verri lífsgæði en karlar. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra út í þau skilaboð. Í heimsfaraldri vegna kórónuveirufaraldursins hefur hæstv. forsætisráðherra ítrekað hrósað sjálfri sér og ríkisstjórninni fyrir að hafa fylgt ráðum sérfræðinga og það var fyrri spurning mín: fyrri spurning mín: Hvers vegna treystið þið ekki okkar færustu sérfræðingum þegar kemur að lífshættulegum sjúkdómum eins og leghálskrabbameini? Hvers vegna látið þið mánuðum saman eins og þið heyrið ekki þetta ákall í öllum þessum sérfræðingum sem koma í viðtal eftir viðtal og lýsa áhyggjum?

Herra forseti. Ég ætla ekki að lengja umræður um þetta þýðingarmikla mál og vandaða frumvarp en

Ég vil í upphafi geta þess sem segir í skýringum með frumvarpinu,

Brotastarfsemin beinist gegn frjálsræði brotaþola og helgustu persónuréttindum í þeim tilgangi að hagnýta líkama viðkomandi, vinnukrafta eða þekkingu í annars þágu.“

sem er dagsett í maí 2019. Í greinargerðinni er vitnað til þess sem þar segir, að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættuna á mansali. Þetta er tekið upp í greinargerð með frumvarpinu úr skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, herra forseti, að mikil fjölgun hælisleitenda auki hættu á mansali þar sem bág félagsleg staða þeirra geri þá útsetta fyrir misneytingu og kúgun.

með því að hvetja til aukins straums hælisleitenda hingað til lands. Með því er að sjálfsögðu vísað til innflytjendafrumvarps hæstv. félagsmálaráðherra þar sem gefin eru fyrirheit um að öllum skuli tryggð sömu kjör og svokölluðum kvótaflóttamönnum, óháð því hvernig þeir koma til landsins. Þetta er náttúrlega tilboð og yfirlýsing sem verður ekki misskilin

í eins konar umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra, að stefna fyrri ára væri mistök, það var orðið sem hún notaði, og að evrópska hælisleitendakerfið væri hrunið.

Hún vill hjálpa nauðstöddu fólki í heimalandi þess eða sem næst heimaslóð svo að peningarnir nýtist sem best og gagnist sem flestum.

þar sem segir, með leyfi forseta: „Danska þingið samþykkti í morgun lög sem heimila að umsækjendur um alþjóðlega vernd séu sendir til ákveðins ríkis utan Evrópu þar sem þeir bíða niðurstöðu umsókna sinna.

á danska þinginu með 70 atkvæðum gegn 24. Segir í fréttinni að samkvæmt lögunum þurfi fólk að sækja um alþjóðlega vernd í eigin persónu á landamærum Danmerkur. Svo er það flutt með flugvél til þess ríkis sem Danmörk hefur samið við að hýsa flóttamenn. Þar bíður fólk á meðan mál þess er til meðferðar. Ef svarið er já frá dönskum stjórnvöldum fær fólk

feli í sér skort á samkennd, sé ómannúðleg og taki frá fólki réttinn til að leita hælis. Málsvörn jafnaðarmanna hefur falist í því að benda á að umtalsverð fækkun hælisleitenda, með þeirri stefnu sem danska ríkisstjórnin fylgir, leiði af sér aukið fé til að hjálpa fleirum á þeirra heimaslóð. Fleiri flóttamenn fái vernd nær heimkynnum sínum í stað þess að hætta lífi sínu á siglingu yfir Miðjarðarhafið. Er ástæða til að geta þess að með þessari stefnu einbeitir danska ríkisstjórnin sér að því að taka frá fólki af misjöfnu sauðahúsi, glæpamönnum myndu menn kannski segja, viðskiptatækifæri sem felast í að bjóða fólki ferð á manndrápsfleytu yfir Miðjarðarhafið fyrir háar fjárhæðir.

í þessu ferli þannig að umrædd stefna þjónar líka þeim tilgangi að vinna gegn mansali.

mestan hluta tímans að einungis rétt liðlega helmingur þingmanna kemur til atkvæðagreiðslu en í réttum hlutföllum miðað við þingflokka. Við höfum sem betur fer ekki þurft að grípa til þessa ráðs en höfum farið í aðrar aðgerðir í staðinn, bara svo að danska þinginu sé komið hér aðeins til varnar.

og kyn, aldur, ríkisfang, kynþáttur og aðrir auðkennandi þættir breyti þar engu. Jafnframt er vakin athygli á því að í Evrópusamningi um aðgerðir gegn mansali frá árinu 2005, sem Ísland hefur skrifað undir, er tekið fram að samþykki viðkomandi fyrir þeirri misnotkun sem viðkomandi verður fyrir beri í vissum tilvikum að hafa að engu. Það á við um einstaklinga sem eru yngri en 18 ára og þá einstaklinga sem samþykkt hafa misneytingu eftir að hafa sætt ógnunum, ofbeldi, þvingunum, svikum,

hversu víða þetta getur verið í samfélaginu og hvers vegna það er ákaflega mikilvægt að almenningur sé meðvitaður um þessa hluti og þekki þessi einkenni sem

Það er því mjög mikilvægt að maður hafi ákveðna þekkingu á því með hvaða hætti þetta getur birst og láti þá viðkomandi yfirvöld og lögreglu vita. En það er líka annað vandamál sem hefur tengst þessu, það er

þeir sem koma að þessum málum, eins og lögreglan, hafi alla þá þekkingu sem þarf. Það þarf ákveðna menntun til að þekkja þessi einkenni, þekkja hegðun fórnarlambanna og viðbrögð. Það

og hafi þá það fjármagn sem þarf til að standa fyrir námskeiðum og öðru slíku, senda starfsmenn erlendis á námskeið til að kynna sér þessi mál o.s.frv. Þetta eru allt mjög mikilvægir þættir sem ég vildi koma hér á framfæri.

og við erum að styðja þessi lönd með heilmiklum fjármunum og láta gott af okkur leiða og erum með starfsfólk í þessum löndum. Ég tel að við eigum líka að nýta tækifærið og koma því á framfæri við stjórnvöld í þeim ríkjum að okkur stendur ekki á sama um þessi mál og viljum fylgjast vel með því hvernig gengur að draga úr meinsemdinni sem er í þessum samfélögum,

Mér finnst eðlilegt, þegar við erum í þróunarsamvinnu og erum að setja fjármuni í þessi lönd, að við séum vakandi yfir slíkum hlutum því að það eru, eins og ég sagði, skelfilegir hlutir sem gerast í þessum löndum, limlestingar kvenna og

þá eigum við að stuðla að því. Við höfum komið að menntun grunnskólabarna í þessum löndum og við eigum svo sannarlega að beita okkur fyrir því að það sé fræðsla um þessi mál, að þetta sé eitthvað sem eigi ekki að viðgangast og sé ekki eðlilegt í samfélögum, barnahjónabönd og limlestingar á kynfærum kvenna. Ég skora hér með á utanríkisráðherra að hann beiti sér sérstaklega fyrir þessu

málsmeðferðartíma vegna útgáfu tækifærisleyfa, lækkun á gjaldi vegna rekstrarleyfa veitinga- og gististaða sem heimila sölu áfengis og afnám þess skilyrðis að starfsstöð ökutækjaleigu skuli vera opin almenningi.

Nefndin ræddi sérstaklega lagaumhverfi ferðaþjónustu en við meðferð málsins kom fram það sjónarmið að bæði löggjöfin og stjórnsýslan þyrftu að vera kvikari og bregðast skjótar við breyttu rekstrarumhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu. Vísað var til þess að ekki aðeins hafi fjöldi ferðamanna til landsins nær fjórfaldast frá árinu 2007 heldur hafi orðið miklar breytingar í t.d. sölu gistiþjónustu og hafi löggjafinn ekki náð að halda nægilega í við þá þróun. Nú séu mun fjölbreyttari gistimöguleikar í boði auk þess sem sala gistingar hafi færst að stórum hluta yfir í bókunarþjónustur að ógleymdu deilihagkerfinu. Þá hafi miklar breytingar orðið í veitingamennsku. Mikilvægt sé að löggjöfin taki skýrara mið af þessu og þar skipti sjónarmið um gæðamál og neytendavernd miklu. Nefndin ræddi einnig tölfræðitengda ferðaþjónustu og mikilvægi þess að greina og birta tölfræðilegar upplýsingar um ferðahegðun hér á landi sem nýtist m.a. við uppbyggingu, mat á árangri og stefnumótun í ferðaþjónustu. Fyrir nefndinni kom fram að svigrúm væri til umbóta og tímabært að endurskoða kerfisbundna gagnasöfnun, m.a. með hliðsjón af þeim tölfræðilegu upplýsingum sem henni er ætlað að veita. Með vísan til þess að frumvarpið er einungis liður í þeirri vinnu að bæta rekstrarskilyrði í ferðaþjónustu, líkt og segir í greinargerð, beinir nefndin því til ráðuneytisins að taka framangreint sérstaklega til skoðunar.

umsóknarfrest og málsmeðferðartíma þar sem tekið er mið af eðli og umfangi viðkomandi viðburðar sem geti verið mjög mismunandi. Fyrir nefndinni kom fram gagnrýni á að umsóknarfresturinn væri felldur brott úr lögunum. Fresturinn hafi áður verið ein vika en var lengdur í þrjár vikur árið 2016, þá með vísan til þess að þegar umsókn um tækifærisleyfi er til meðferðar getur umsagnarferlið verið tímafrekt og tekið lengri tíma en sjö daga. Fram kom sjónarmið um að í stað þess að afnema lögbundinn frest með öllu væri farsælast að kveðið væri á um lágmarksfrest í lögunum í stað reglugerðar, m.a. vegna skipulags löggæslu og brunavarna, enda þeir viðburðir sem sótt er um tækifærisleyfi fyrir almennt þess eðlis að þeir þurfi skoðunar við áður en tekin er ákvörðun um að veita leyfið. Nefndin fellst á þetta sjónarmið og leggur til í ljósi framangreinds að áfram verði kveðið á um umsóknarfrest í lögunum. Í stað þriggja vikna verði fresturinn hins vegar styttur niður í tvær vikur.

Ásmundur Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álit þetta í samræmi við 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Helgi Hrafn Gunnarsson og María Hjálmarsdóttir skrifa undir álit þetta með fyrirvara. Undir álitið skrifa Lilja

Ég flyt hér nefndarálit um frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna frá meiri hluta velferðarnefndar.

Vorið 2018 hélt þáverandi velferðarráðuneyti ráðstefnu og vinnufundi um snemmtæka íhlutun í málefnum barna. Niðurstöður ráðstefnunnar og vinnufundanna sýndu skýran vilja til aukins þverfaglegs samstarfs innan þeirra kerfa sem veita börnum og fjölskyldum þjónustu og skal hún ávallt vera með hagsmuni barna í fyrirrúmi sem og alþjóðlegar skuldbindingar. Í kjölfarið fór af stað heilmikil vinna og er frumvarpið ein afurð hennar. Haustið 2018 skrifuðu svo félags- og jafnréttismálaráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, dómsmálaráðherra, forsætisráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga undir viljayfirlýsingu í þeim tilgangi að brjóta niður múra milli kerfa, bæta þjónustu í þágu barna og skapa barnvænt samfélag. Þar lýstu aðilar yfir vilja til að auka samstarf milli málefnasviða sem undir þá heyra og varða velferð barna. Í kjölfar þess var sett á laggirnar þingmannanefnd um málefni barna sem skipuð var fulltrúum allra þingflokka. Þá var einnig stofnaður stýrihópur Stjórnarráðsins í málefnum barna. Frá árinu 2018 hefur margvísleg vinna farið fram í þessum hópum, í hliðarhópum þingmannanefndarinnar og á vinnufundum og ráðstefnum þar sem stjórnvöld hafa átt ítarlegt samtal við fagfólk sem veitir þjónustu í þágu farsældar barna, hagsmunasamtök og börn. Ein stærsta ábendingin sem fram kom í framangreindri vinnu var að gerðar yrðu umbætur á uppbyggingu stjórnsýslu ríkisins hvað varðar velferðarþjónustu í þágu barna. Frumvarp þetta, ásamt frumvörpum um Barna- og fjölskyldustofu og um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, byggist á þeirri vinnu og samráði ýmissa aðila sem koma að velferð barna. Með frumvarpinu er lagt til að þjónusta í þágu farsældar barna verði samþætt og að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að þjónustu við hæfi án hindrana. Samstarf um veitingu þjónustu í þágu farsældar barna er formfest auk þess sem skilyrði eru sköpuð til að unnt sé að bregðast fyrr við tilteknum aðstæðum eða erfiðleikum í lífi barns með viðeigandi stuðningi þegar þörf þykir. Í frumvarpinu er lögð áhersla á að stjórnsýsla og eftirfylgni mála sé skilvirk og eins einföld í framkvæmd og mögulegt er út frá sjónarhorni barna og foreldra. Samhliða frumvarpi þessu leggur félags- og barnamálaráðherra fram fyrrnefnd frumvörp sem sem kveða á um stofnun tveggja nýrra stjórnsýslustofnana, annars vegar Barna- og fjölskyldustofu og hins vegar Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Markmið frumvarpanna er að mynda nýjan ramma um fyrirkomulag ríkisins í velferðarþjónustu barna.

og á þátt í að efla og/eða tryggja farsæld barns. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að ákvæðið eigi við um þjónustu en að stjórnvöld, sem eingöngu hafa áhrif á hagsmuni barna með töku ákvarðana um rétt eða skyldur, en veiti ekki eiginlega þjónustu, teljist ekki til þjónustuveitenda. Úrskurðaraðilar, svo sem sýslumenn, teljist því ekki þjónustuveitendur í skilningi ákvæða frumvarpsins. Fyrir nefndinni komu fram þau sjónarmið að sýslumenn eigi að teljast þjónustuveitendur í skilningi frumvarpsins þar sem þeir veiti ýmiss konar þjónustu í þágu barna sem falli ekki undir úrskurðarhlutverk þeirra. Meiri hlutinn lítur svo á að með frumvarpinu sé ekki ætlunin að stjórnvöld verði skilgreind annaðhvort sem þjónustuveitendur eða ekki. Frekar er lögð áhersla á að ákveðin verkefni geti talist til þjónustu. Í því sambandi má t.d. líta til hlutverks Útlendingastofnunar sem bæði fer með ákvörðunarvald í málum og veitir þjónustu í þágu barna, t.d. búsetuþjónustu. Meiri hlutinn ítrekar þá afstöðu sína að samkvæmt frumvarpinu geti stjórnvöld verið skilgreind sem þjónustuveitendur við framkvæmd ákveðinna verkefna þótt þau fari jafnframt með vald til að taka stjórnvaldsákvarðanir.

Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að almennt verði ekki gert ráð fyrir að Barna- og fjölskyldustofa geri vinnslusamninga við stjórnvöld og einstaklinga sem vinna með upplýsingar á grundvelli frumvarpsins. Í staðinn verði settar reglur sem feli í sér skuldbindingar þeirra stjórnvalda sem teljast vinnsluaðilar gagnvart Barna- og fjölskyldustofu.

Stofnunin muni hafa svigrúm til að útfæra reglur um vinnslu persónuupplýsinga, t.d. með því að setja fram staðlaðar reglur sem gilda um alla þjónustuveitendur og einnig sérstakar reglur um vinnslu persónuupplýsinga hjá hópum þjónustuveitenda.

Í umsögnum til velferðarnefndar komu fram athugasemdir og ábendingar varðandi stigskiptingu þjónustu, sem kveðið er á um í III. kafla frumvarpsins. Sérstaklega komu fram ábendingar um nauðsyn þess að skilgreina frekar fyrsta, annað og þriðja stig þjónustu. Meiri hlutinn tekur undir það mat ráðuneytisins að skilgreina ekki þjónustuveitanda á hverju stigi heldur leggja áherslu á að hver þjónustuþáttur tilheyri ákveðnu stigi. Þarfir barna geti verið mismiklar á hverjum tíma auk þess sem óráðlegt sé að ganga út frá sömu þjónustuþörf allra barna. Þá lítur meiri hlutinn svo á að þjónusta á hverju stigi miði að því að minnka þjónustuþarfir barns, þar sem við á. Meiri hlutinn telur mikilvægt að stigskipting þjónustu verði nánar útfærð í reglugerð ráðherra og bendir á nauðsyn þess að fagleg sjónarmið ráði för við stigskiptingu þjónustu. Meiri hlutinn telur því rétt að stýrihópur Stjórnarráðsins um málefni barna og eftir atvikum þingmannanefnd um málefni barna leiði það verkefni. Frumvarpið felur í sér það nýmæli að börn og fjölskyldur þeirra hafi aðgang að tengilið í nærumhverfi og gert er ráð fyrir að barni sé skipaður málstjóri þegar þörfin fyrir þjónustu er metin meiri. Gert er ráð fyrir að tengiliðir veiti barni og fjölskyldu þess þjónustu á fyrsta þjónustustigi. Þá er gert ráð fyrir því að viðkomandi tengiliður hitti barnið reglulega og þekki þarfir þess og er mikilvægt að traust ríki á milli tengiliðar og barns og fjölskyldu. Í frumvarpinu er lagt til að tengiliðir yngri barna séu á heilsugæslu. Með því verði unnt að tryggja áðurnefnda þætti, enda er ungbarnaeftirlit virkt um allt land og þegar hluti af þeirri þjónustu sem veitt er yngri börnum. Með uppvexti barns færist tengiliður síðar til þess skóla þar sem barnið stundar nám. Tengiliðum er ætlað að leiðbeina, veita ráðgjöf og hafa yfirsýn yfir þá þjónustu sem stendur barninu til boða og þá þjónustu sem barnið nýtur. Þegar fyrir liggur að barn hefur þörf fyrir frekari þjónustu en veitt er á fyrsta stigi og þörf er á fjölþættri þjónustu á öðru eða þriðja er í frumvarpinu gert ráð fyrir að sveitarfélag tilnefni málstjóra þjónustu í þágu farsældar barns. Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga er lagt til að tengiliðir verði skilgreindir sem málsvarar barna. Meiri hluti nefndarinnar bendir á að samkvæmt frumvarpinu skuli tengiliðir vera innan veggja skóla barnsins og á barnið og fjölskylda þess að hafa greiðan aðgang að sínum tengilið. Verkefni tengiliðar séu fyrst og fremst að vera tenging barns og fjölskyldu þess við þjónustukerfi í þágu barna og að leiðbeina. Hann á þannig að styðja við þjónustu á fyrsta stigi í nærumhverfi barnsins og fjölskyldu. Að mati meiri hlutans fellur það ekki að þessum hugmyndum um samvinnu milli þjónustukerfa að skilgreina tengiliði sem málsvara.

Í umsögn Persónuverndar um þetta atriði kemur fram að það geti skapað óþægindi fyrir barnið að tengiliður þess sé í nærumhverfi. Að mati meiri hlutans væri um að ræða grundvallarbreytingu á hugmyndafræði frumvarpsins ef barn og fjölskylda þess hefði ekki greiðan daglegan aðgang að tengiliðnum. Starfsmenn félagsþjónustu sveitarfélaga eru í ákveðinni fjarlægð frá barninu og því ekki til þess fallnir að sinna hlutverki tengiliða. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á að samþætting er valkvæð og að börn og fjölskyldur geta kosið hvort tengiliður fær aðgang að viðkvæmum upplýsingum á grundvelli frumvarpsins eða ekki.

þá sérstaklega þeirra smærri, af því að hafa svigrúm við útfærslu menntunarkrafna og möguleika þeirra á að fá sérfræðimenntaða einstaklinga til vinnu og hins vegar sjónarmið um að tryggja tryggja verði að vinna með börnum sé fagleg og að þeir sem henni sinni hafi hæfni til starfans. Í frumvarpinu er ráðherra veitt heimild til að setja reglugerð um þennan þátt, þ.e. menntun og hæfni tengiliða og málstjóra. Meiri hlutinn telur mikilvægt að í slíkri reglugerð verði gerðar faglegar kröfur en að jafnframt verði tryggður nægur sveigjanleiki svo minni sveitarfélög geti uppfyllt þær skyldur sem lögin kveða á um. Þá bendir meiri hlutinn á að í 24. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir samvinnu sveitarfélaga um þau verkefni sem lögbundin verða. Meiri hlutinn telur ljóst að verkefni á höndum málstjóra geti vel haldist í hendur við samvinnu sveitarfélaga um verkefni félagsþjónustu sveitarfélaga, samanber 7. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga,

Meiri hlutinn leggur áherslu á mikilvægi þess að þjónusta við börn sé samþætt eftir því sem unnt er. Við mat á því hvort unnt sé að leggja á slíka skyldu lítur meiri hlutinn svo á að sjónarmið um persónuvernd og réttindi foreldra og barna til að hafa áhrif á eigið líf vegi þyngra. Meiri hlutinn er því sammála mati ráðuneytisins að samþætting þjónustu skuli vera valkvæð, en leggur áherslu á að þessi þáttur, líkt og aðrir þættir frumvarpsins, verði metinn út frá reynslu og endurskoðaður ef þurfa þykir.

Í frumvarpi til barnaverndarlaga er gert ráð fyrir sérstökum farvegi varðandi samþættingu þjónustu í barnaverndarlögum og er samþætting þjónustu eitt þeirra úrræða sem hægt er að úrskurða um án samþykkis foreldra. Ef afleiðingar þess að foreldri eða barn þiggur ekki samþættingu þjónustu ná ekki því alvarleikastigi sem fjallað er um í barnaverndarlögum kemur barnaverndarþjónusta ekki að máli barnsins og reynir þá á aðrar heimildir laga til samvinnu minni þjónustuveitenda.

að öll vinnsla persónuupplýsinga fari fram innan þess gagnagrunns. Meiri hlutinn tekur undir ábendingar Persónuverndar og telur mikilvægt að slíkur gagnagrunnur verði aðgangsstýrður og að virkt eftirlit verði haft með uppflettingum í gagnagrunninum. Þar sem þær upplýsingar sem unnið verður með á grundvelli frumvarpsins eru að meginstefnu til viðkvæmar persónuupplýsingar um ólögráða einstaklinga leggur meiri hlutinn mikla áherslu á að öryggi verði tryggt og að gætt verði að persónuupplýsingum í hvívetna. Samkvæmt Samkvæmt upplýsingum nefndarinnar hefur verið unnið að þróun gagnagrunns í barnavernd og standa vonir til þess að unnt verði að byggja gagnagrunn samþættingar á sama grunni. Líkur eru þó á að sá gagnagrunnur verði ekki tilbúinn þegar lögin taka gildi. Fyrir nefndinni komu fram ábendingar frá Persónuvernd um mikilvægi þess að kveðið verði skýrt á um það að skráning, miðlun og önnur vinnsla persónuupplýsinga á grundvelli ákvæða frumvarpsins verði eingöngu heimil í sameiginlegu upplýsingakerfi eða gagnagrunni sem Barna- og fjölskyldustofa hafi umsjón með. Að mati Persónuverndar er óásættanlegt að slík vinnsla hefjist áður en tryggt

Vegna framangreindra athugasemda Persónuverndar ítrekar meiri hlutinn fyrri afstöðu um mikilvægi þess að öryggi verði tryggt við vinnslu persónuupplýsinga þrátt fyrir að stafrænar lausnir verði ekki tilbúnar við gildistöku laganna. Engin vinnsla persónuupplýsinga verður heimil sem ekki samrýmist lögum þótt ákvæði frumvarpsins taki gildi áður en gagnagrunnur og stafrænar lausnir verða að veruleika. Heimildir um vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt ákvæðum frumvarpsins verða því ekki að veruleika nema að því marki sem öryggi við vinnslu persónuupplýsinga heimilar. Þá bendir meiri hlutinn á að fyrstu þrjú ár eftir gildistöku eru skilgreind sem innleiðingartímabil, samanber kaflann um innleiðingu hér síðar. Meiri hlutinn telur því ekki þörf á að seinka gildistöku laganna enda hefur hún upplýsingar um að allir innviðir séu reiðubúnir

um að þeir sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barna fái heimildir til vinnslu slíkra upplýsinga. Meiri hlutinn bendir á að samkvæmt frumvarpinu eru lagðar vægari skyldur á þá sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar,

Gert er ráð fyrir að vinnsla persónuupplýsinga hjá þeim sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barna sé skýrt aðgreind frá annarri starfsemi þessara aðila. Þá er gert ráð fyrir að persónuupplýsingum sé eytt um leið og vinnsluheimildir ná ekki lengur yfir þær. Að mati meiri hlutans eru þessar vinnsluheimildir skýrar og meðalhófs gætt

Í umsögnum og við umfjöllun nefndarinnar komu fram sjónarmið um að mikilvægt væri að sérstakur stýrihópur kæmi að innleiðingunni enda væru reglugerðarheimildir margar og mikilvægt að margs konar sjónarmið yrðu sætt eftir þörfum. Meiri hlutinn bendir á að í félagsmálaráðuneytinu hefur farið fram mikil vinna sem mun nýtast við innleiðinguna. Þá hefur ráðuneytið upplýst nefndina um að verði frumvarpið að lögum hafi það í hyggju að ráða í það minnsta einn starfsmann sem muni eingöngu vinna að innleiðingu

Til að styðja enn frekar við innleiðingarverkefnið telur meiri hlutinn mikilvægt að skipaður verði formlegur starfshópur aðila úr röðum þjónustuveitenda og þjónustuþega, barna og foreldra. Til að tryggja nauðsynlega aðkomu sveitarfélaga að innleiðingu laganna á öllum stigum telur meiri hlutinn nauðsynlegt að hvert sveitarfélag tilnefni sérstakan tengilið á tímabili innleiðingar

Meiri hlutinn leggur áherslu á að stýrihópur Stjórnarráðsins um málefni barna og aðrir þeir sem koma að gerð reglugerða á grundvelli laganna vinni hratt og örugglega að smíði reglugerða á grundvelli þeirra. Mikilvægt er að tryggja fyrirsjáanleika við innleiðingu laganna og að sveitarfélögum og öðrum þeim sem reglugerðirnar beinast að verði veitt svigrúm til að laga störf sín að þeim. Þá er ég komin að breytingartillögu nefndarinnar. Meiri hlutinn telur þörf á að ákvæði til bráðabirgða öðlist þegar gildi svo ráðherra geti hafið undirbúning innleiðingar laganna sem fyrst. Meiri hlutinn leggur því til breytingu á gildistökuákvæði 26. gr. þess efnis. Þá telur meiri hlutinn þörf á að gera nokkrar breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis en lúta ekki að efnisþáttum frumvarpsins og þarfnast þar af leiðandi ekki frekari útskýringa, m.a. til að gæta samræmis milli lagabálka.

Halla Signý Kristjánsdóttir framsögumaður, Ásmundur Friðriksson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason. Ég hef lokið yfirferð minni yfir nefndarálitið og fagna því sérstaklega að við séum núna á þessum tímamótum áður en við klárum þingið að taka þessi taka þessi mál og klára þau, sem hafa verið í vinnu í nokkurn tíma og eru mjög mikilvæg. Við höfum fengið marga gesti eins og áður var sagt við vinnslu málsins. Það er sérstaklega ánægjulegt að það er mikil jákvæðni og bjartsýni fyrir þessu fyrirkomulagi, bæði innan raða sveitarfélaga og þjónustuveitenda og annarra sem að málinu koma. Auðvitað eru alltaf einhverjar ábendingar og annað slíkt sem hefur verið fjallað um. Mér fannst sérstaklega gaman að fá hagfræðing fyrir nefndina sem sýndi fram á það hversu arðbært þetta verkefni er til langs tíma er til langs tíma því að eftir tíu ár, þegar þetta er komið í fulla vinnu og farið að virka sem skyldi, þá erum við að tala um mikið framfaraspor fyrir börn.

ár. Ef það kemur í ljós á þessum tíma að það verði kannski stytt eða lengt eða eitthvað kemur upp á þá er hægt að bregðast við því. Og það finnst mér nefnilega skipta mestu máli af því að þetta er viðkvæmur hópur. Heimurinn er alltaf að breytast líka. Við getum bara talað um þennan tíma sem við erum búin að lifa síðustu 20 mánuði. Við þurfum alltaf að vera á varðbergi og þurfum alltaf að vera að endurskoða og þurfum alltaf að þora að taka þeim breytingum sem mikilvægar eru fyrir þennan hóp.

þingmannahópur sem fjallaði um og stóð að þessum breytingum og tillögum og við vorum svo heppin, kannski engin tilviljun, að þau voru fimm úr þessari nefnd í velferðarnefnd. Ég tel að vinnsla þessara mála í

„Mat á áhrifum á persónuvernd leiddi í fyrsta lagi í ljós áhættu sem mun fylgja því ef frumvarpið verður að lögum áður en lokið verður við gerð stafrænna lausna fyrir vinnslu upplýsinga samkvæmt frumvarpinu. Áður en sameiginlegar stafrænar lausnir verða að veruleika munu upplýsingarnar vera unnar á mismunandi formi.

Síðan er talað um að fresta þurfi þessu í fjóra mánuði. Mér finnst engin ástæða til að fara að fresta þessu um nokkra mánuði til þess eins að tryggja að kerfin verði tilbúin.

meiri hluta. Þetta er gott mál en það leynast hættur í málinu eins og meiri hlutinn leggur til að það verði samþykkt. Vil ég aðeins ræða þetta með persónuverndarþáttinn, sem er gríðarlega mikilvægur. Þarna eru grundvallarréttindi barna og fjölskyldna í húfi. Hv. þm. Halla Signý Kristjánsdóttir, framsögumaður í þessu máli, segir að persónuverndarlögin séu skýr. Já, persónuverndarlögin eru almenn lög er varða persónuvernd. Í þessu frumvarpi hér varðandi samþættingu, þar sem eru sérlög, eru nákvæmar leiðbeiningar um hvað megi gera, að þegar beiðni um samþættingu þjónustu liggur fyrir er vinnsla upplýsinga um aðstæður barnsins heimil hjá tengiliðum, hjá málsstjórum, hjá þjónustuveitendum og þeim sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barns

leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar, framhaldsskólar, heilsugæsla, sérhæfð heilbrigðisþjónusta, lögregla, félagsþjónusta og barnavernd.“ Sem sagt allir sem koma að málefnum barna. Og nú ætlar meiri hlutinn að leyfa öllu þessu fólki að dreifa, miðla og vinna persónuupplýsingar um börn í viðkvæmri stöðu, fjölskyldur þeirra, heilsufarsupplýsingar og upplýsingar um refsiverða háttsemi (Forseti hringir.) barna og fjölskyldna án þess að vera með það

Það er ekki hver sem er, ekki almennur aðili sem fær þessi gögn bara með því einu að biðja um þau. Það þarf að vera ástæða fyrir því.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Nú er það líka svo í þessu máli að ef barnaverndarþjónusta eða -umdæmi lítur svo á að samþætting sé nauðsynleg í þágu hagsmuna barns þrátt fyrir að samþykki liggi ekki fyrir hjá foreldrum, þá geti viðkomandi stofnun úrskurðað um það, tekið ákvörðun um að það eigi að fara í slíkt eins og í öðrum málum. Þannig að það er ekki rétt að það sé ekki hægt að veita þjónustu þvert á kerfin

Ég held ekki að hér verði eitthvert flæði persónuupplýsinga um börn, jafnvel um heilsufar fjölskyldu eða foreldra eða annað slíkt, að þær fari á eitthvert flakk.

og varð svolítið hlessa, svo ég segi það alveg eins og er. Ég fór þá í nefndarálit meiri hluta velferðarnefndar og þar er ekki vikið einu orði að kostnaði vegna málsins af því að hann hleypur á milljörðum, eins og kemur fram á bls. 19 í greinargerðinni. „Niðurstaða matsins er því á þá leið að viðbótarútgjöld ríkissjóðs vegna heildarbreytinganna geti numið á bilinu 1.360 til 1.802 millj. kr. árlega fyrstu árin eftir gildistöku laganna auk innleiðingarkostnaðar“ — sem er auðvitað kapítuli út af fyrir sig að sleppa.

og við þá þjónustuveitendur og stofnanir sem koma að þessari samþættingu. Einnig fengum við til okkar hagfræðing sem fór yfir málið

Ég geri bara ráð fyrir því að það verði þá í næstu fjárlögum. Eins og fram kom er gert ráð fyrir því í næstu fjárlögum en ekki í fjármálaáætlun, ég hef ekki endilega skýringar á því. En komið hefur fram í þessari vinnu að þetta er unnið í mikilli samvinnu við sveitarfélögin.

hér fyrir áliti minni hluta velferðarnefndar um þetta frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar

og hv. þingmaður Viðreisnar, Hanna Katrín Friðriksson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykk álitinu. Minni hlutinn styður þær grundvallarbreytingar sem lagt er upp með í þeim frumvörpum sem nú eru til umfjöllunar á Alþingi í þágu velsældar barna. Sú mikla vinna og samráð sem fram fór á kjörtímabilinu er til fyrirmyndar, enda var um það rætt af hálfu þeirra umsagnaraðila er mættu fyrir velferðarnefnd hversu gott samráð hefði verið haft af hálfu þingmannanefndar og ráðuneytis við hagsmunaaðila og ótal þjónustuveitendur barna og fjölskyldna um allt land. Slíkt samráð þegar um er að ræða svo viðamikið mál er afar mikilvægt til að stuðla að samvinnu þeirra er sinna skulu verkefninu til frambúðar svo að útkoman verði eins og best verður á kosið. Frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna er umfangsmikið mál sem ætlað er að umbylta þjónustu í þágu barna. Grundvallarbreytingar má finna á þjónustunni og þeim heimildum sem þar er að finna varðandi þjónustuna. Við vinnslu málsins barst nefndinni fjöldi umsagna og minnisblaða og fyrir hana mættu fjölmargir gestir með afar gagnlegar ábendingar. Eðli málsins samkvæmt telur minni hlutinn afar mikilvægt að gefa umsögnum Barnaverndarstofu og Persónuverndar sérstakan gaum og átelur minni hlutinn meiri hlutann fyrir að sneiða hjá þeim mikilvægu ábendingum sem frá þessum lykilaðilum komu.

Telur minni hlutinn að meiri hlutinn taki með því mikla áhættu enda liggur fyrir að sú vinnsla persónuupplýsinga sem fyrirséð er að verði innt af hendi í umræddu máli lýtur grunnreglum um 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá njóta persónuupplýsingar barna sérstakrar verndar samkvæmt ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglugerðar ESB.

sem meiri hlutinn vill hafa á lokametrunum á afgreiðslu málsins og gildistöku þess, þrátt fyrir þessar mikilvægu ábendingar hagaðila, þá muni notendur þjónustunnar, öll börn og foreldrar í landinu, vantreysta því framfaramáli sem hér er á ferð og kann það að hafa í för með sér langvinnt tjón sem erfitt verður að bæta. Hér get ég ekki sleppt því að minnast á það sem við ræddum fyrr í dag. Af því að þau orð komu í máli hv. framsögumanns málsins, Höllu Signýjar Kristjánsdóttur, Kristjánsdóttur, að vonandi yrði þetta allt í lagi og vonandi yrði innleiðingin farsæl og að þá yrði mögulega hægt að vinda ofan af því, þá er ekki hægt að horfa fram hjá því klúðri sem á sér stað núna varðandi færslu á krabbameinssýnum frá Krabbameinsfélaginu til hinna ýmsu stofnana innan lands og utan og hvernig það hefur mánuðum saman, þrátt fyrir tveggja ára aðlögunartíma, fengið að vera þannig að því er lýst sem aðför að heilsu kvenna og ríkisstjórnin neitar að svara því. Þá veltir maður fyrir sér: Ætlum við að taka áhættu af svipuðum hætti í þessu máli,

Í umsögn Persónuverndar voru gerðar athugasemdir við víðtæka upplýsingavinnslu sem frumvarpið fæli í sér og greint frá efasemdum um hvort sú vinnsla samrýmdist

Þó var bent á í umsögn Persónuverndar að takmarkanir í lögum á friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, þar á meðal til að tryggja hagsmuni barna, yrðu að helgast af brýnni nauðsyn. Þá var í umsögn Persónuverndar einnig fjallað um hvort svo umfangsmikil vinnsla persónuupplýsinga sem lögð væri til væri nauðsynleg til að ná markmiðum frumvarpsins og hvernig það samrýmdist meðalhófssjónarmiðum.

sem og þess hversu umfangsmiklar og viðkvæmar upplýsingar um er að ræða, leggur minni hlutinn til breytingar á frumvarpinu þess efnis að skilgreint verði með nákvæmum hætti hvaða þjónustuaðilar fái heimild til vinnslu persónuupplýsinga og hvaða þjónustuaðilar fái heimild til skráningar og miðlunar.

„tengiliðar og málstjóra barns“. Að eingöngu þeir megi stunda svona víðtæka vinnslu með þessar upplýsingar, af því að þarna eru komnir þeir tveir aðilar sem næst standa barninu. Nokkuð er um það rætt í umsögn og minnisblaði Persónuverndar að þótt rök geti almennt staðið til þess að tengiliðir séu í daglegu nærumhverfi barns kunni að vera að því fyrirkomulagi fylgi í einstaka tilvikum óþægindi fyrir barnið eða foreldra þess, óháð því hvort til staðar sé eiginlegt vanhæfi hjá viðkomandi tengilið. Má nefna dæmi um það er tengiliður tengist barni eða foreldri frá fyrri tíð tíð eða ef barn á menntaskólaaldri þarf að sæta því að tiltekinn framhaldsskólakennari fái aðgang að ýmsum viðkvæmum gögnum ungmennisins. Getur slíkt komið barni eða ungmenni illa. Þá þarf að vera til úrræði fyrir viðkomandi barn eða foreldri til að leita leiða til að fá að skipta um tengilið. Minni hlutinn tekur undir mikilvægi þess að í slíkum undantekningartilvikum sé hægt að óska þess að tengiliður verði fluttur svo ekki skapist vandkvæði við vinnslu máls. Því er lögð til breyting á umræddu ákvæði þannig að í sérstökum undantekningartilvikum sé hægt að óska eftir breytingu á tengilið. Minni hlutinn telur mikilvægt að skylt verði að vinnsla, miðlun og skráning persónuupplýsinga á grundvelli frumvarpsins verði eingöngu heimil í sameiginlegu upplýsingakerfi eða gagnagrunni sem Barna- og fjölskyldustofa hefur umsjón með líkt og Persónuvernd mælir með. Tekur minni hlutinn undir það mat Persónuverndar að slíkt skilyrði sé til þess fallið að draga úr þeirri áhættu sem óneitanlega felst í því ef þær ef þær persónuupplýsingar sem unnið er með eru varðveittar hjá fjölda mismunandi aðila sem jafnvel hafa misgóða gagnagrunna til að geyma svo viðkvæm gögn. Persónuvernd bendir á í umsögn sinni að ætla megi að öryggisvitund þessara aðila sé mismikil og aðstæður þeirra jafnframt ólíkar þegar kemur að því að tryggja öryggi persónuupplýsinga í vörslu þeirra. Minni hlutinn leggur því til að við 23. gr. verði bætt ákvæði um framangreint. Varðandi gildistökuna tekur minni hlutinn undir þá ábendingu Persónuverndar og Barnaverndarstofu að nauðsynlegt sé að öryggi í vinnslu og miðlun svo mikilvægra gagna sé tryggt frá fyrsta degi er lögin taka gildi enda sé um að ræða vinnslu persónuupplýsinga, sem í mörgum tilvikum geti talist mjög viðkvæmar, auk þess sem þessar upplýsingar varða börn, en eins og áður hefur verið getið þá njóta persónuupplýsingar barna sérstakrar verndar samkvæmt ákvæðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og reglugerðar ESB, stóru persónuverndarreglugerðarinnar. Vekur Persónuvernd sérstaka athygli á þessu lykilatriði í minnisblaði er stofnunin sendi velferðarnefnd við lokavinnslu málsins. Þar ítrekaði Persónuvernd hætturnar. Kom þar fram að verði frumvarpið að lögum myndi það leiða til mun umfangsmeiri vinnslu persónuupplýsinga um börn og aðstandendur þeirra en verið hefur.

Að mati Persónuverndar er ekki ásættanlegt að sú vinnsla hefjist fyrr en tryggt hefur verið að öryggi upplýsinganna samræmist lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og stóru persónuverndarreglugerð ESB og tekur minni hlutinn heils hugar undir þær ábendingar. Kemur fram í minnisblaði Persónuverndar að óásættanlegt sé að slá af þeim kröfum sem gerðar eru til öryggis við vinnslu fyrrgreindra persónuupplýsinga ef vinnsla þeirra hefst áður en öruggar stafrænar lausnir verða tilbúnar eða aðrar ráðstafanir gerðar. Barnaverndarstofa telur að miðað við umfang þeirrar vinnslu persónuupplýsinga sem frumvarpið felur í sér sé óheppilegt ef stafrænar lausnir við meðferð slíkra gagna verða mögulega ekki tilbúnar áður en lögin öðlast gildi. Tjón sem fyrirséð er að verði þegar um svo mikla vinnslu er að ræða verður einfaldlega ekki afturkallað. Ef upplýsingar eru farnar af stað á einhverja staði þar sem þær eiga ekki að vera þá verður það ekki afturkallað. Því telur minni hlutinn óábyrgt ef Alþingi gerir ekki allt sem í þess valdi stendur til að tryggja að sá gagnagrunnur sem nota skal verði fullmótaður og nothæfur þegar vinnsla hefst. Verði framangreint ekki tryggt telja Persónuvernd og Barnaverndarstofa nauðsynlegt að gildistöku laganna verði frestað minni hlutinn heils hugar undir það. Því leggur minni hlutinn til að gildistöku laganna verði frestað til 1. júní 2022, enda liggur fyrir að nauðsynlegur gagnagrunnur verður ekki tilbúinn 1. janúar 2022 og innleiðingu heldur ekki lokið þá. Útboðsgögn eru rétt nýtilbúin og fyrsta auglýsing farin af stað þar sem kallað er eftir tveimur teymum til að fara í að meta umfang þessa verkefnis. Þetta á sér stað núna. Í umsögn Barnaverndarstofu segir að fjöldi stöðugilda og kostnaður vegna nýrra verkefna Barna- og fjölskyldustofu sé mjög varlega áætlaður miðað við þau fjölmörgu verkefni sem stofnuninni sé ætlað að sinna. Í frumvarpsdrögum sé gert ráð fyrir að stöðugildum sérfræðinga með fjölbreyttan bakgrunn fjölgi um 15–20 og er áætlaður kostnaður vegna þessa 250 millj. kr. á ári. Barnaverndarstofa framkvæmdi kostnaðarmat að beiðni félagsmálaráðuneytisins vegna aukinna verkefna sem tengjast frumvarpi um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og frumvarpi um Barna- og fjölskyldustofu. Vegna þess að það eru þessi tvö frumvörp er líka rætt um það hér. Er það mat Barnaverndarstofu að fjölga þurfi stöðugildum um 36 og árlegur kostnaður er metinn 534 millj. kr. Bendir Barnaverndarstofa á að um sé að ræða mismun á frumvarpsdrögum og útreikningi stofunnar sem nemi 16–21 stöðugildi. Virðist munurinn að mestu liggja í því að í frumvarpinu sé ekki gert ráð fyrir aukningu stöðugilda í stoðþjónustu og stjórnun líkt og stofnunin gerir ráð fyrir í útreikningum sínum. Í frumvörpunum tveimur er áætlað að stöðugildum fjölgi um allt að 20 með nýjum verkefnum. Telur Barnaverndarstofa ekki raunhæft að þau 15–20 stöðugildi sem gert er ráð fyrir að bætist við stofnunina í frumvarpinu verði öll helguð beinni þjónustu við börn. Telur minni hlutinn mikilvægt að við afgreiðslu þessa máls sem og frumvarps um Barna- og fjölskyldustofu verði gerð grein fyrir hinum mikla fjölda stöðugilda sem vantar til að þjónusta stofnunarinnar sé fullnægjandi. Frú forseti. Minni hlutinn vill árétta áhyggjur sínar af skeytingarleysi og vanvirðingu meiri hlutans gagnvart athugasemdum umsagnaraðila og minni hluta. Eftir ómælda vinnu þingmannanefndar um málefni barna undanfarin ár sem og yfirlýsingar ráðherra málaflokksins, sjálfs hæstv. barnamálaráðherra, um mikilvægi samvinnu og þverpólitískrar sáttar, var þessari mikilvægu vinnu lokið á þann hátt að frumvörpin þrjú sem fjallað er um hér í dag voru tekin úr nefnd í ágreiningi og án tillits til mikilvægra ábendinga sem nefndinni bárust frá fagaðilum,

félags- og barnamálaráðherra hefur áréttað mikilvægi þess að jafn stór mál og hér um ræðir fái vandaða þinglega meðferð og taki eftir atvikum breytingum í meðförum þingsins. Þykir minni hlutanum miður að sjá meiri hlutann virða svo sjálfsagðan hlut að vettugi og afgreiða málið úr nefnd án fullnægjandi umræðu. Var það að auki gert þrátt þrátt fyrir eindregna ósk minni hlutans sem vildi koma ábendingum sínum á framfæri og þrátt fyrir að nægur tími gæfist til vinnslu álits fyrir þinglok, enda liðu margir dagar eftir að málin voru hrifsuð út frá hv. velferðarnefnd og þar til þessi umræða á sér stað hér, eða rúm vika. Boðið var upp á að þetta mál yrði rætt aftur daginn eftir á löngum fundi, en því var hafnað af meiri hluta velferðarnefndar.

við lok vinnslu málsins, að sprengd var upp sú góða samvinna og samstaða sem verið hefur í þessu máli. Telur minni hlutinn það mjög miður og alls ekki til þess að efla traust á stjórnmálum. Vegna þess hvernig að þessu var staðið óska ég eftir því að þetta mál fari til nefndar milli 2. og 3. umr. Ég held að það sé nauðsynlegt og ég vona að meiri hlutinn beri gæfu til að leyfa eðlilega umræðu í nefndinni

Að framangreindu virtu leggur minni hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem eru tilgreindar nákvæmlega í nefndaráliti frá minni hluta velferðarnefndar.

Ég er nokkuð hugsi eftir þessa yfirferð hjá hv. þingmanni og framsögumanni minni hluta í þessu máli.

Hver var aðkoma okkar að þeim undirbúningi? Talandi um að hrifsa málið út úr nefnd í ágreiningi og vera ekki boðið upp á samtal þá á ég tölvupóstssamskipti um það við alla nefndina, þar sem ég bauð upp á umræðu um málið á fimmtudeginum og því var hafnað. Ég þurfti að hóta dagskrárbreytingu og ég þurfti að leggja fram dagskrárbreytingu til að málið kæmist á dagskrá á fimmtudeginum.

Sú sem hér stendur ræddi það eingöngu að margir í minni hlutanum hefðu verið í umræddri þingmannanefnd, en talaði aldrei um að að hv. þingmaður væri ekki vel að sér eða hefði ekki kynnt sér málið eins og hún vildi láta hér áðan. Varðandi það að hv. þingmaður hafi neitað umræðu um málið

þar sem hv. þingmaður hafði fyrr um daginn sagt að það myndi ekki nást er rétt að það komi fram að þá sátu nefndarmenn á föstudagsmorgni og höfðu ekki náð að kynna sér nefndarálitið og gátu þess vegna ekki á þeim tímapunkti hafið umræðu um málið. Þess vegna var algjörlega talað um það að umræða um málið færi fram á næsta fundi nefndarinnar á þriðjudegi. Slík umræða

Kannski er um að ræða einhverja þinglokaþoku hjá okkur, en svona var samtalið. Ég bauð upp á þessa umræðu á fimmtudeginum.

besta mál og vona að það fari vel hjá öllum. Fyrst við erum farin að vitna í tveggja manna tal er rétt að minnast þess að á umræddum fimmtudegi hér á göngum þingsins óskaði hv. þingmaður eftir því að umræða daginn eftir myndi snúast um annað mál sem varðar fjöleignarhús þar sem hv. þingmaður var líka framsögumaður, af því að nefndarálitin í umræddum málum yrðu ekki tilbúin fyrir föstudag. Það var líka staðfest á nefndasviði. Þau komu hins vegar um kvöldið, til að því sé haldið til haga. Ég vona að meiri hlutinn brjóti odd af oflæti sínu og leyfi sérfræðingum að njóta vafans núna. Það var ekki gert þegar um var að ræða flutning á leghálssýnum og það var það sem ég var að tala um. Þar er enginn gagnagrunnur tilbúinn og verður ekki tilbúinn. Þar er núna verið að fara af stað með einhvers konar greiningu, kom fram hjá forstjóra heilsugæslunnar í gær, greiningu á þörfum og hvað þurfi að vera í slíkum gagnagrunni. Það er þetta sem ég er að tala um hér, að vonandi brjóti stjórnarflokkarnir odd af oflæti sínu, hlusti í þessu máli á sérfræðinga og fresti gildistöku laganna um nokkra mánuði. Það breytir engu fyrir málið en það getur haft grundvallar- og úrslitaáhrif á traust almennings á þessu máli. Ég held að þessi ríkisstjórn eigi að læra af þeirri sneypuför sem hún er stödd í, í miðju því fári, varðandi annan gagnagrunn og annan tilflutning og aðra grundvallarbreytingu á þjónustu við íbúa landsins og hlusta nú á sérfræðinga í málefninu eins og Persónuvernd og Barnaverndarstofu sem þekkja málaflokkinn út og inn, starfa í honum alla daga.

í þeim farvegi sem það er komið í; að við skulum vera með tvö nefndarálit, að við skulum ekki hafa gefið okkur aðeins meiri tíma til að ná víðtækri sátt um það.

án þess að biðja um leyfi, án þess að láta viðkomandi vita af því, án þess að gefa viðkomandi tækifæri á einn eða neinn hátt til að bregðast við því sem þar kemur fram.

Það er einmitt þetta sem við þurfum að átta okkur á og taka algjörlega til greina hérna,

í lagi. Það er tími sem er einmitt hægt að nýta í það sem við þurfum að gera áður en þetta kerfi fer í gang og það er að taka á biðlistunum í kerfinu, biðlistum barna eftir þjónustu.

greiðan aðgang að þeirri þekkingu sem er að finna í margvíslegum félögum og samtökum notenda, foreldra og annarra aðstandenda notenda. Það er því ástæða til að nýta þá reynslu og þekkingu sem þar er til staðar.“ Það er einmitt þetta sem við þurfum að passa upp á, að við séum

Eins og ég sagði í upphafi er sorglegt að við skyldum ekki hafa gefið okkur betri og meiri tíma í þetta mál.

er hlutur sem tekur rosalega á og ég get ekki ímyndað mér það álag sem

Þetta er hið ágætasta mál sem við ræðum hér og kollegar mínir í velferðarnefnd, sem ég sit í sem áheyrnarfulltrúi, hafa farið býsna vel yfir sviðið. Ég er ein af þeim sem er á áliti minni hluta velferðarnefndar, ég er samþykk því sem

málið, er ég sammála því að þær grundvallarbreytingar sem verið er að leggja upp með í þeim þremur frumvörpum sem hér eru til umfjöllunar eru mjög jákvæðar. Það er líka jákvætt hversu mikið samráð hefur verið haft á kjörtímabilinu, þessi þverfaglega nefnd sem þarna vann, fjöldi fagfólks sem kom að málinu,

líkt og kollegar mínir hér um þær brotalamir sem eru í persónuverndinni, þ.e. í vinnslu persónuupplýsinga. Það hefði þurft að vinna betur, taka meira tillit til mjög afgerandi yfirlýsinga eða umsagna og skoðana og ábendinga Persónuverndar

liggur ekki fyrir hver skaðinn yrði af slíku en ávinningurinn yrði gríðarlegur. Það er vont ef þetta kemur af fullum þunga í fangið á okkur og tefur

koma málum í lag og þeir sjá hvar brotalömin er en það er einhvern veginn erfitt að fara inn í núverandi kerfi og laga til. Það er uppsafnaður vandi í félagslega kerfinu hvað varðar þjónustu við börn

Það mál snerist um að setja sálfræðiþjónustu inn í kerfið þannig að sú mikilvæga þjónusta yrði niðurgreidd af okkar opinberu sjóðum líkt og önnur mikilvæg heilbrigðisþjónusta.

um að ræða óafturkræft tap í skólakerfinu, bæði hvað varðar námið og félagslega hlutann. Þetta snýst um glötuð tækifæri. Síðan er áþreifanlega afleiðingin sú að lyfjakostnaður eykst, andlegri líðan hrakar og kostnaðar annars staðar í kerfinu vex í sama hlutfalli. Það tapa allir. allir. Það ætti að vera eitt mesta kappsmál stjórnvalda hverju sinni að tryggja þessa þjónustu og útrýma biðlistum. Hæstv. barnamálaráðherra hefur með réttu talað um mikilvægi þess að kerfin tali saman.

að koma til móts við raunverulega hagsmuni skjólstæðinga velferðarkerfisins okkar. Verkefnalistinn er ærinn og þetta er gott ærinn og þetta er gott og jákvætt skref í rétta átt. Það er hins vegar langt frá því að leysa þann djúpstæða vanda sem er til staðar þegar kemur að þjónustu við fólk. Við erum enn að kljást við að kerfin þvælast fyrir í stað þess að vinna með fólki.

og í því liggur hinn raunverulegi kostnaður, hin raunverulega glötuðu tækifæri. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Þær ræður sem hér hafa verið haldnar hafa kjarnað viðfangsefnið býsna vel. En mig langar að lokum að nefna rétt barna og þarfir barna sem eiga tvö heimili og hafa ríka stuðningsþörf vegna líkamlegra eða andlegra veikinda eða fötlunar. Réttindi þessara barna líkt og annarra sem hér er verið að hugsa um til þess að fá aðstoð og hjálpartæki á sínum heimaslóðum, verða að vera tryggð.

Það sem mig langar til að spyrja hv. þingmann út í er: Með hvaða hætti var umfjöllun um fjármögnun þessa verkefnis, ef við lítum á þetta sem eina heild, háttað í nefndinni? Það segir hér, með leyfi forseta, í þeim lið er fjallar um mat á áhrifum í greinargerð frumvarpsins: „Niðurstaða matsins er því á þá leið að viðbótarútgjöld ríkissjóðs vegna heildarbreytinganna geti numið á bilinu 1.360 til 1.802 millj. kr. árlega

„Kostnaður vegna innleiðingar á árinu 2021 er fjármagnaður í fjárlagafrumvarpi ársins 2021.“ Og síðan kemur áhersluatriðið, með leyfi forseta: „Að öðru leyti hefur ekki verið gert ráð fyrir útgjöldum sem leiða af samþykkt frumvarpsins í fjármálaáætlun.“

Á hv. þingmaður einhverjar skýringar á þessu fyrir mig og okkur hin sem ekki sitjum í nefndinni og með hvaða hætti voru þessir þættir ræddir? Því að án fjármögnunar verður auðvitað ekkert úr þeim markmiðum sem hér eru sett fram.

sem var mjög skemmtilegt og ég mun sannarlega nota þá aðferðafræði þegar ég ræði um hin ýmsu önnur mál sem mér finnst að ríkisstjórn mætti hrinda í framkvæmd þó að þau kosti pening. Af því að raunverulega er það þannig að

af þessum þremur og hálfu árum sem innleiðingarferli þessara breytinga á að taka. Mér finnst þetta ótrúlega bratt hjá hæstv. ráðherra. Þegar maður skoðar síðan með hvaða hætti málið var rifið út úr hv. velferðarnefnd, andstöðu við það að fresta gildistökuákvæði málsins til þess að tryggja m.a. að persónuverndarsjónarmiðum sé haganlega fyrir komið, þá verður þetta allt enn skrýtnara

Þetta svar var mér í svo fersku minni að ég hafði eiginlega skautað yfir þessa setningu í frumvarpinu. Ég ætla, með leyfi forseta, að lesa aftur:

Það sem lýtur að sveitarfélögunum er inni í jöfnunarsjóði og hefur verið bætt þar inn. Þannig að málið er fullkomlega fjármagnað til næstu þriggja ára. Við erum líka með það fjármagn sem við þurfum á yfirstandandi ári

þá finnst mér mikilvægt að það komi fram að trekk í trekk hef ég rekist á það í vinnu nefndarinnar að mat á áhrifum á persónuvernd er ekki unnið

„Mat á áhrifum á persónuvernd leiddi í fyrsta lagi í ljós áhættu sem mun fylgja því ef frumvarpið verður að lögum áður en lokið verður við gerð stafrænna lausna fyrir vinnslu upplýsinga samkvæmt frumvarpinu. Áður en sameiginlegar stafrænar lausnir verða að veruleika munu upplýsingarnar verða unnar á mismunandi formi. Þessu fylgir áhætta enda liggur fyrir að þeir sem vinna persónuupplýsingar á grundvelli heimilda frumvarpsins nota mismunandi skjalakerfi, misöruggar aðferðir til miðlunar upplýsinga og mismunandi viðmið við aðgangsstýringar að þessum kerfum.“

Vinnsla persónuupplýsinga sem leiðir af frumvarpinu er nauðsynleg til að ná markmiðum um snemmtækan stuðning og samþættingu þjónustu. Verður því að telja að almennt vegi markmið frumvarpsins þyngra en möguleg áhrif þess á persónuvernd einstaklings.“

Er í því sambandi meðal annars til þess að líta að um er að ræða vinnslu persónuupplýsinga sem í mörgum tilvikum geta talist mjög viðkvæmar, auk þess sem þær varða börn, en persónuupplýsingar barna njóta sérstakrar verndar samkvæmt ákvæðum laga nr. Í þessu sambandi vill Persónuvernd benda á mikilvægi þess að tryggt sé að aðlögunartími fram að gildistöku laganna sé nægjanlegur þannig að hæfilegt svigrúm gefist til að útfæra öruggar stafrænar lausnir fyrir gildistökuna.“

Þetta þarf ekki að vera annaðhvort eða, við getum gert hvort tveggja. Við erum bara að tala um að tryggja það að gagnagrunnurinn sé tilbúinn áður en lögin taka gildi til þess að tryggja öryggi gagnanna. Við erum ekki að tala um að við ætlum ekki að fara í þá mikilvægu vinnu að samþætta þjónustu í þágu farsældar barna.

En vonandi fáum við skýringar á þessu og komumst að einhverri sameiginlegri niðurstöðu í nefndinni þegar við tökum annan snúning á þessu máli.

fátæktargildrurnar sem eru til staðar í bótakerfinu okkar, í almannatryggingakerfinu, og skaðann sem það veldur, þ.e. fátækt og áhrifin sem hún hefur á börn.

þá hljótum við að vilja laga kerfið okkar þannig að við séum að vinna að því að uppræta fátækt. Við hljótum að vilja losna við fátækt í samfélaginu því að það er einn stærsti skaðvaldurinn þegar kemur að áhrifum á velferð barna. Það hefur áhrif á öll tækifæri barna til framtíðar

Þetta fólk á líka börn. Við verðum að horfa heildstætt á kerfið og sjá hversu fjandsamlegt það er gagnvart láglaunafólki, gagnvart öryrkjum, gagnvart bótaþegum

að við myndum ná að vinna þetta vel og koma þessum breytingum á og tryggja fjármagnið. Að við værum öll samstiga og ynnum saman að því. Þess vegna vegna vona ég að það sé svigrúm og vilji hjá meiri hlutanum í nefndinni til að koma til móts við áhyggjur minni hlutans, af því að þetta eru svo sannarlega áhyggjur sem eiga rétt á sér. Persónuvernd er með umsögn til okkar þar sem þeir feitletra hluta af textanum. Ég man bara ekki eftir því að hafa séð umsögn frá Persónuvernd með feitletrun. Ég held að við ættum að hlusta á helstu sérfræðinga og fagaðila í þessum málum og biðja þau um að aðstoða okkur við að skilja betur persónuverndarlögin og mikilvægi þeirra og hvernig við getum tryggt öryggi þessara viðkvæmu gagna barna til að skapa meiri samstöðu um þetta mál.

grunar að það sé ótrúlega lítil þekking og skilningur á persónuverndarlögum og persónuverndarmálum yfir höfuð í þessum ráðuneytum, í félagsmálaráðuneytinu og heilbrigðisráðuneytinu. Það er það sem mig grunar út frá skorti á

Það er það sem ég er að benda á. Þess vegna finnst mér gott að við tökum málið aftur inn í nefndina. Ég legg til að við fáum betri skilning á því hvað það

Það er ekkert smámál sem við erum að ræða hér í dag það er sérstakt fagnaðarefni að þessi í rauninni þrjú mál sem við munum ræða hér í beit séu komin inn í þingsal og og að vilji standi til þess að klára þau núna í vor. Að baki liggur töluvert mikil vinna þingmenn hafa farið yfir í hverju hún hefur legið, ekki bara í þeirri þingmannanefnd sem stofnuð

af mjög miklum metnaði og krafti þátt í að koma þessum málum á þann stað þar sem þau eru í dag.

að hafa þetta þannig. En á þessu hanga síðan þessi tvö frumvörp sem við ætlum svo að ræða hér síðar í dag, þ.e. annars vegar frumvarpið um Barnaverndarstofu

velferðarmála. Ég hef fullan skilning á þeim áhyggjum sem nokkrir þingmenn hafa viðrað hér í dag varðandi það að

Og við erum ekki að tala um einhver smákerfi. Við erum að tala um kerfi eins og menntakerfin, eins og Félagsþjónustu sveitarfélaga, eins og heilbrigðisþjónustu og fleiri aðila. Það skiptir svo miklu máli, til að við náum því markmiði sem er undirtónninn í þessu öllu saman,

fái eins fullkomna og góða þjónustu og þau geta mögulega fengið og að við búum þau út í lífið á eins jákvæðan hátt og kostur er. Þetta er í rauninni kjarninn í öllu þessu starfi.

— Jú, það kann að vera. Það er svona,

En markmiðið með þeirri deilingu upplýsinga er svo mikilvægt að í mínum huga trompar það algerlega þær áhyggjur sem við eigum að hafa. Það þýðir ekki að við eigum ekki að virða persónuvernd og við eigum ekki að virða persónuverndarlög, sannarlega ekki.

við getum treyst því að þau kerfi sem vinna með þessi mál og þeir einstaklingar sem þar eru undir muni fara vel með upplýsingarnar.

Ég hef líka heyrt ráðherra áður og á fundum ræða það að þessi verkefni væru fjármögnuð. Eðlilega hafa Samtök íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélögin yfirleitt nokkrar áhyggjur af því að það muni verða kostnaðarauki í upphafi. Það er fullkomlega eðlilegt og það er hreinlega hlutverk þeirra að viðra þær áhyggjur fyrir okkur þingmönnum. Ég held að

að tryggja það að þau verkefni sem þessir aðilar hafa í þágu farsældar barna verði rekin með betri og skilvirkari hætti en gert í dag þegar lögin hafa verið sett. Það er markmiðið. Þá er til nokkurs barist ef okkur tekst að tryggja það. Það hefur líka verið nefnt og aðeins komið inn á það hér í dag, að það sé ekki nægilega mikið samráð á milli hinna mismunandi ráðuneyta og hinna mismunandi þátta stjórnkerfisins. Þarna er aftur þessi sílóahugsun sem ég nefndi í upphafi. En þá er einmitt að nefna

ég ætla ekki að tíunda það í smáatriðum. En ég vil í lokin, herra forseti, í fyrsta lagi þakka öllum þeim sem komu að þessu máli á vinnslustigunum,

nokkuð til þess vinnandi að ná enn þá betri samstöðu um málið. Ég er algerlega sammála því og vona að slík fundahöld geti leitt okkur nær þeirri niðurstöðu. Að lokum, fyrst maður er kominn í þennan þakkargír, þá

og ég deili þessum áhyggjum þingmannsins að nokkru leyti, þ.e. að við svona yfirfærslu og við svona

og eins og þingmanninum er kunnugt um er hugsunin í þessu líka sú að við fáum ekki mörg mál upp fyrir fyrsta stigs þjónustu eins og kemur fram í frumvarpinu, einmitt vegna þess að við erum að samþætta hana. Ég vona að það gangi vel. Varðandi Varðandi vangaveltur þingmannsins um hvort við hefðum átt að vinna málið betur í velferðarnefnd þá má sjálfsagt alltaf segja það. En ég vil minna þingmanninn á að það eru þrátt fyrir allt þrír mánuðir síðan síðustu gestir komu fyrir nefndina. Er það nógur tími? Það er alla vega mikill tími.

Það er alveg rétt hjá þingmanninum að þessi samtök sem hann nefndi, Þroskahjálp,

hv. þingmann á svipuðum nótum og ég hef spurt tvo aðra nefndarmenn hér á fyrri stigum varðandi það sem snýr að fjármögnun þessa verkefnis í heild sinni. Það kom mér nokkuð á óvart

bara í tilfelli nýrra verkefna Barna- og fjölskyldustofu eins og hún mun heita að þessum lagapakka samþykktum.

virðist málið vera ófjármagnað í fjármálaáætlun.

Þær áhyggjur sem þingmaðurinn reifar eru sannarlega mikilvægar og kom fram í umræðunni í nefndinni að það skiptir gríðarlegu máli að menn væru tilbúnir í þetta verkefni og það væri ekki bara ríkið heldur aðrar stofnanir samfélagsins sem væru tilbúnar í þetta verkefni. Á fjárlögum þessa árs eru ætlaðar eitthvað í kringum 800 milljónir í verkefnið, ef mig

Í ljósi þessa velti ég fyrir mér hvort hv. þingmaður eigi einhverja skýringu fyrir mig á

„Kostnaður vegna innleiðingar á árinu 2021 er fjármagnaður í fjárlagafrumvarpi ársins 2021.“ — Þetta er einmitt talan sem hv. þingmaður vísaði til hér í fjárlögum ársins.

búið að gera ráð fyrir þessu. Þetta stendur hérna í texta frá ráðherranum.

o.s.frv. En hana hef ég ekki þannig að ég get ekki svarað þingmanninum hvað hafi ráðið orðum þess sem hélt á penna þegar þetta var skrifað í greinargerðina, það þori ég ekki að fara með. En hitt veit ég að

mun væntanlega deilast í þeim hlutföllum sem oftast er, eftir því hvar kostnaðurinn verður til. Ég held að það sé mikilvægt en það er líka mikilvægt að minna á að við að minna á að við vitum ekki nákvæmlega í dag hver kostnaðurinn eða hver sparnaðurinn af þessum breytingum kann að verða.

það hefur ekkert með þetta frumvarp að gera heldur næsta frumvarp á eftir. Það er verkefni okkar allra að fylgjast með og það er verkefni ráðuneytisins að fylgjast með hvaða kostnaður muni hljótast af

sé að klára það núna. Þetta er bara það sem ég les út úr því sem ég hef verið að kynna mér núna. Ég

og andsvörum — „og innleiðingu en lykilatriði er að virk samvinna náist þvert á ráðuneyti og þvert á stjórnsýslustig. Sambandið leggur höfuðáherslu á að sveitarfélögunum verði treyst og játað mikið svigrúm til að skipuleggja hin nýju verkefni eins og best hentar á hverjum stað. Að sama skapi verði tryggt að verkefnunum fylgi nauðsynlegt fjármagn.

getur tekið allt að þrjú ár og þrjú ár eru ansi langur tími í lífi barns; það er langur tími í lífi manns á mínum aldri, hvað þá barns.

Það er reyndar búið að óska eftir því að málið verði tekið inn í nefnd á milli umræðna en ég á ekki von á því að hægt verði að tryggja fjármögnun

að mér er gjarnt að vitna í máltæki úr sjómennskunni þá er til saga af skipstjóra einum sem var á nýju skipi

Við beygjum ekki neitt. Skipið er nýtt en skerið er fornt og skal því undan láta. Þetta datt mér í hug þegar ég

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að fagna því að þessi mál séu komin hingað til þingsins. Það hefur verið mjög ánægjulegt að fá að taka þátt í því þverpólitíska starfi sem hefur átt sér stað um þessi mál á þessu kjörtímabili.

til þess að skera upp kerfið og fara yfir allar þær áskoranir sem eru í þessum málaflokki og hugsa málin upp á nýtt.

að við fókuserum á að bregðast strax við með stuðningi til barna og fjölskyldna þannig að hægt sé að takast á í forvarnahlutanum með fyrsta stigs þjónustu og draga þá úr þörf á frekari meðferð eða úrræðum.

Þetta skiptir miklu máli. Ég hef orðið var við það í þessum málaflokki að ef það er ekki sveitarfélag eða opinber stofnun sem finnur upp á úrræðinu þá er það ekki í boði.

fólkinu frelsi og möguleika til að koma með úrræðin og gefum svo fjölskyldunum og foreldrunum frelsi til að sækja þangað. Svo getum við sagt: Það eru ekki allar fjölskyldur

vegna erum við líka með sameiginlegan gagnagrunn og sameiginlegar tilkynningar og allt það sem við erum að tala um í þessu til þess að sjá fyrr ef það er eitthvað sem ekki gengur eðlilega fyrir sig. Ég tel það gríðarlega mikilvægt. Ég þekki það bara úr

Ég fagna þessu máli, er stoltur af að hafa fengið að taka þátt í því og mun fylgja því eftir að framkvæmdin fari á sem besta veg. Ég veit að það er fullt af lausum endum sem á eftir að hnýta

þannig að það hefur verið til skoðunar allan tímann og er ekki verið að kasta til hendinni þar. Ég er bara að segja að ég er sáttur og tel að það dugi hvert við erum komin með persónuverndarmálin í þessari löggjöf

þannig að málið er ekki nýtt fyrir neinum. Ég tel meira að segja það vera þannig að á meðan við erum búin að vera að vinna í þessu máli hér, þverpólitísk nefnd með ráðuneytinu og með þessum stofnunum, þá hafa mörg mál leyst. Þetta er strax komið í innleiðingu. Þessi hugsun er strax farin að virka. Þannig að innleiðingin er hafin þó að málið sé ekki komið af stað og það er strax búið að hafa jákvæðar afleiðingar. Ég tel bara mikilvægt að við klárum málið til að hraða þeim góðu áhrifum sem þetta hefur enn frekar.

sem er að nást fram, sem er ekki hægt að ná fram innan núverandi regluverks ef raunin er sú að sveitarfélög séu sum hver þegar farin að vinna eftir þessari nálgun.

En það sem er kannski grundvöllurinn að því og mikilvægast að fari af stað, sem er ekki hægt að gera nema þetta mál fari af stað, er

hvort ekki væri ástæða til að fara að ráðleggingum sem koma m.a. fram í nefndaráliti minni hluta velferðarnefndar, að fresta gildistökuákvæðinu þótt ekki væri nema um nokkra mánuði til að tryggja að þessi persónuverndarsjónarmið, þessi kerfi, þessi forrit sem þarf að vinna,

það eru börn sem búa ekki við eins góðar aðstæður og þau mögulega gætu. Við þurfum að grípa þau börn. Ég vil benda á að allir þeir sem eiga að

Já, ég tel að við getum ekki boðið íslenskri æsku upp á það að bíða af því að mögulega sé hægt að gera þetta eitthvað öðruvísi. Það er

í nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar og svo til ekkert í framsögu hæstv. velferðarráðherra, Ásmundar Einars Daðasonar. Miðað við gögn málsins, bara frumvarpið sjálft, þá virðist fjármögnun verkefnisins vera ófrágengin. Ég ætla að leyfa mér að lesa upp úr frumvarpi til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, sem er málið sem er hér til umfjöllunar. Þetta er frumvarp hæstv. ráðherra eins og það kemur fyrir.

„Niðurstaða matsins er því á þá leið að viðbótarútgjöld ríkissjóðs vegna heildarbreytinganna geti numið á bilinu 1.360 til 1.802 millj. kr. árlega fyrstu árin eftir gildistöku laganna auk innleiðingarkostnaðar.“

„Kostnaður vegna innleiðingar á árinu 2021 er fjármagnaður í fjárlagafrumvarpi ársins 2021.“ Það liggur fyrir og það er óumdeilt.

forseta: „Að öðru leyti hefur ekki verið gert ráð fyrir útgjöldum sem leiða af samþykkt frumvarpsins í fjármálaáætlun.“

það gæti ekki nokkur ærlegur maður verið á móti þeim markmiðum sem þar eru sett fram. Það er auðvitað hægt að setja spurningar við það hversu mörg þessara sjónarmiða er hægt að nálgast undir núverandi regluverki, en það er önnur umræða. Það sem ég geri athugasemdir við er að þetta risastóra mál sé í þeim farvegi að lítið virðist hafa verið hugað að fjármögnunarhluta þess, fyrir utan þann kostnað sem fellur til á seinni hluta ársins 2021.

bara í byrjun vikunnar, þannig að það er ekki eins og það mál sé óklárað. Í fljótu bragði finn ég ekkert um breytingar í þessa veru þar.

ekki. Samkvæmt þeim texta sem hér liggur fyrir þá er þetta viðbótarkostnaður ríkisins eða ríkissjóðs, bara svo því sé haldið til haga. En það er hægt að hafa skilning á því að erfitt sé að henda reiður á þessum tölum þegar

þessa miklu samstöðu brast þarna undir lokin við vinnslu málsins og að það hafi verið tekið út úr velferðarnefnd í, að því er virðist, ósætti milli stjórnar og stjórnarandstöðu.

í besta falli undarlegt þegar það segir beinlínis í frumvarpstextanum að ekki hafi verið gert ráð fyrir útgjöldum sem leiða af samþykkt frumvarpsins í fjármálaáætlun. Ég vil hrósa fulltrúum

Eitt er það sem virðist vera þetta takmarkaða kostnaðarmat en annað er auðvitað ef á daginn kemur að fjármögnunin eftir árið 2021 sé í lausu lofti með það í huga að við samþykktum fjármálaáætlun til ársins 2026 síðastliðinn mánudag. Ég vil aðeins halda áfram að vitna hér til nefndarálits minni hluta velferðarnefndar þar sem segir, með leyfi forseta: „Eftir ómælda vinnu þingmannanefndar um málefni barna undanfarin ár og yfirlýsingar ráðherra um mikilvægi samvinnu og þverpólitískrar sáttar var þessari mikilvægu vinnu lokið á þann hátt að frumvörpin voru tekin út úr nefndinni í ágreiningi

meira að segja virðist hafa gleymt að taka tillit til fjármögnunarinnar, að það þurfi að rífa það út með þessum hætti úr nefndinni. Það vekur furðu.

áttu erfitt með að útskýra þessi orð í greinargerð frumvarps ráðherra þar sem fram kemur að ekki hefur verið gert ráð fyrir kostnaði í fjármálaáætlun

Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga segir, með leyfi forseta: „Margt er þó ennþá óljóst um útfærslu verkefna, fjármögnun og innleiðingu en lykilatriði er að virk samvinna náist þvert á ráðuneyti og þvert á stjórnsýslustig.“ Það er auðvitað rétt. Áhyggjum af fjármögnun málsins og kostnaðarskiptingu hefur verið flaggað ótal sinnum þannig að það er í meira lagi sérstakt ef það kemur á daginn nokkrum dögum fyrir áætluð þinglok að fjármögnunin sé ekki ljós hvað málið varðar.

„Síðan skiptist það bæði á ríki og sveitarfélög. Það sem lýtur að ríkinu er inn á málefnasviði mínu í þessu frumvarpi. Það sem lýtur að sveitarfélögunum er inni í jöfnunarsjóði og hefur verið bætt þar inn. Þannig að málið er fullkomlega fjármagnað til næstu þriggja

þar sem staðhæft er að málið sé ekki fjármagnað fyrir utan það sem er í fjárlögum fyrir árið 2021, það vanti sem sagt fjármögnun fyrir 2022, 2023 og 2024.

hlekkur í þessu öllu: „Við erum líka með það fjármagn sem við þurfum á yfirstandandi ári til að bjóða út sérstakan samskiptagrunn sem á að vera undirliggjandi í þessu kerfi til að aðstoða alla aðila að hafa samskipti í því.

Það hittist nú bara þannig á að þetta útboð er farið af stað. Ef það voru einhverjir fyrirvarar á því þá var mér sýnd útboðsauglýsingin bara áðan. Þannig að það er svo sem ekki mikið hald í þessum svörum hæstv. ráðherra frá því í mars í umræðu um fjármálaáætlun.

fjármunum skattgreiðenda til að styðja hina ýmsu hópa sem hann er áhugasamur um að sækja sér stuðning frá, að vitna í það sem segir hér í þessari ræðu — þetta tengist auðvitað ekki málinu en mér finnst þetta bara svo mögnuð setning að ég vil halda henni til haga.

Það held ég að hefði ekki verið vænlegt til vinsælda eða til umræðna í þingsal.“ Þetta er kostuleg setning og skemmtileg og ég vildi halda henni til haga í ljósi þess hvaða ráðherra það er sem hélt þessu fram síðastliðinn mars.

þá virðist ekki vera gert ráð fyrir fjármögnun á nokkrum sköpuðum hlut utan þess sem snýr að þessu tölvukerfi sem ég nefndi áðan, sem er auðvitað bara smáhluti af þeim kostnaði sem liggur fyrir í kostnaðarmati, hversu rétt sem það kann nú að vera. Allt annað eru væntar framtíðartekjur af sparnaði, sem eru fínar en þær koma því bara ekkert við hvort málið sé fjármagnað.

En það er ekkert sem bendir til þess að það sé raunin miðað við svör nefndarmanna meiri hlutans í dag í andsvörum og miðað við það sem stendur beinlínis í frumvarpi ráðherrans þar sem segir, svo ég ítreki það aftur, með leyfi forseta: „Kostnaður vegna innleiðingar á árinu 2021 er fjármagnaður í fjárlagafrumvarpi ársins 2021.“ Þetta er óumdeilt, þetta liggur fyrir. En svo heldur hér áfram, með leyfi forseta: „Að öðru leyti hefur ekki verið gert ráð fyrir útgjöldum sem leiða af samþykkt frumvarpsins í fjármálaáætlun.“ Þetta getur ekkert verið skýrara. Þetta verður hv. velferðarnefnd að leiða í ljós því að ef þetta er raunin þá er þetta ágæta mál

Virðulegi forseti. Mér sýnist að hv. þingmenn Miðflokksins séu að hlaða upp skerjum sem hægt er að steyta á

Við skulum ekki vera að hlaða upp óþarfa skerjum til að steyta á af því að í reynd erum við sammála um að koma þessu áfram og erum farin að vinna að þessu.

hefði hv. framsögumaður meiri hlutans bara getað bent á hvar þetta liggur því þetta hefur verið í umræðu í marga klukkutíma. Ef þetta væri allt saman svona skýrt og gott væri væntanlega ekki mikið vandamál að benda á hvar þeirri fjármögnun væri fyrir komið.

og skammi svo þann sem hér stendur fyrir að reyna að hlaða upp einhverjum skerjum til að láta þetta mál steyta á. Ég vísa þessu algerlega til föðurhúsanna.

Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit með frumvarpi til laga um Barna- og fjölskyldustofu frá meiri hluta velferðarnefndar. Fyrir nefndina komu fjölmargir gestir og nefndinni bárust einnig umsagnir og minnisblöð. Þessi mál voru rædd saman í nefndinni enda eru þau samtvinnuð þeim sem um var rætt áðan

að að þessum málum var unnið samhliða og mikið og þarft og gott verk þar sem margir lögðu hönd á plóg, fólk hvaðanæva af landinu, bæði í sveitarfélögum, þjónustuveitendur, þjónustuþegar, börn og fullorðin. Mér finnst það skipta mjög miklu máli að þessi forvinna hafi átt sér stað því að við erum hér að vinna að mjög stóru verkefni sem á að virka til framtíðar. Ég vil líka í upphafi máls þakka velferðarnefnd fyrir vinnuna því að við höfum verið með þetta mál í allan vetur. Það hafa verið margir fundir og tíðar gestakomur. Ef við tækjum saman þann tíma sem málið hefur verið í umfjöllun í nefndinni þá hugsa ég að það telji nokkrar klukkustundir. Þannig að þetta mál hefur verið vel rætt í nefndinni. Umfjöllun fer alltaf líka fram þegar gestir koma, þá erum við að spyrja og þau að svara og það verður til umræðuvettvangur á milli nefndarmanna og gesta og einnig milli okkar.

ráðgjöf vegna einstakra mála og uppbyggingu og yfirstjórn heimila, stofnana og sérhæfðra úrræða. Þannig fari stór hluti verkefna Barnaverndarstofu til Barna- og fjölskyldustofu en önnur verkefni Barnaverndarstofu færist til Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála. Verði frumvörpin að lögum verður Barnaverndarstofa lögð niður. Í umsögnum til nefndarinnar var bent á að málaflokkur barnaverndar hefði sérstöðu, einkum vegna þeirra ríku heimilda sem barnaverndaryfirvöld hafa til afskipta af einkalífi fjölskyldna. Af þeim sökum töldu umsagnaraðilar að Barna- og fjölskyldustofa ætti að verða skilgreind sem sjálfstæð stofnun en ekki heyra undir yfirstjórn ráðherra. Meiri hlutinn bendir á að Barna- og fjölskyldustofa muni ekki hafa aðkomu að ákvörðunum í barnaverndarmálum. Þrátt fyrir að barnavernd verði mikilvægur þáttur á stofnuninni verður gert ráð fyrir að hún fari með ný og fjölbreyttari verkefni. Verður á ábyrgð ráðherra að móta sameiginlega stefnu og framkvæmdaáætlun um farsæld barna og verða verkefni stofnunarinnar á sviði samvinnu, samþættingar og samræmingar. Meiri hlutinn telur því mikilvægt að stofnunin lúti yfirstjórn ráðherra í samræmi við almennar reglur, m.a. til að koma í veg fyrir að vafi leiki á framfylgd stefnu og áætlanagerðar um farsæld barna. Þá bendir meiri hlutinn sérstaklega á að ráðherra og ráðuneyti eru bundin af efnisreglum stjórnsýsluréttar og verða að byggja athafnir sínar og ákvarðanir á málefnalegum sjónarmiðum. Það er mat meiri hlutans að með því að stofnunin lúti yfirstjórn ráðherra verði frekar unnt að koma í veg fyrir ómálefnaleg afskipti af einstaklingsmálum. Að þessu virtu tekur meiri hlutinn ekki undir framangreind sjónarmið. Fyrir nefndinni komu fram athugasemdir um að Barna- og fjölskyldustofa myndi ekki starfa á grundvelli laga nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. Meiri hlutinn bendir á að fyrir liggja skýrslur um mögulega samlegð samlegð verkefna sérhæfðra þjónustustofnana sem heyra undir félags- og barnamála-, heilbrigðis- og mennta- og menningarmálaráðherra. Í fyrirliggjandi frumvarpi er ekki lagt til að tengja verkefni slíkra stofnana saman, en meiri hlutinn tekur undir sjónarmið félagsmálaráðuneytisins um að fullt

Benda umsagnaraðilar á að ákvæðið sé óljóst og að slík gjaldtaka skapi ójafnræði meðal þeirra sem leita þurfi úrræða á vegum stofnunarinnar. Meiri hlutinn bendir á að engar efnislegar breytingar eru gerðar á heimildum gjaldtöku fyrir þá þjónustu sem nefnd er í frumvarpinu og er gjaldtökuákvæði frumvarpsins óbreytt frá núgildandi ákvæðum sem kveða á um sömu þjónustu. Þær breytingartillögur sem nefndin gerir eru eins og ég rek hér á eftir. Fyrir nefndinni komu fram athugasemdir um að í frumvarpinu mætti vera skýrari áhersla á mannréttindi þeirra hópa sem því er ætlað að vernda. Meiri hlutinn tekur undir þær athugasemdir og telur mikilvægt að í frumvarpinu verði áréttaðar skyldur stjórnvalda til að túlka réttindi sem leiðir af lögunum til samræmis við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegar skuldbindingar. Meiri hlutinn leggur til að við 3. gr. frumvarpsins verði bætt ákvæði sem ættu að ná fram þessu markmiði. Vinnsla persónuupplýsinga: Í 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um heimildir Barna- og fjölskyldustofu til vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við verkefni stofnunarinnar.

Meiri hlutinn tekur undir þá tillögu Persónuverndar og leggur til breytingu á ákvæðinu þess efnis. Og önnur atriði: Meiri hlutinn telur þörf á að gera nokkrar breytingar á frumvarpinu sem eru tæknilegs eðlis og lúta ekki að efnisþáttum frumvarpsins, m.a. til að gæta að samræmi milli lagabálka og sjónarmiðum um íslenska tungu. Þarfnast tillögurnar því ekki frekari útskýringa. Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem ég hef þegar kynnt. Undir þetta álit rita framsögumaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason. SPEECH_END ---

Við erum hér að fjalla um frumvarp til laga um Barna- og fjölskyldustofu sem er auðvitað hluti af þessum barnapakka sem við erum að takast á um núna.

að hv. þingmaður sagði að þetta væri fullfjármagnað. Eru þá öll málin fullfjármögnuð og er vitað nákvæmlega hvað þetta muni kosta?

Ég tek undir áhyggjur hans með biðlistana. Það eru biðlistar í dag og svoleiðis á kerfið ekki að virka. Þess vegna erum við að reyna að gera hér breytingar sem munu vonandi leiða af sér að biðlistar hverfi til framtíðar og þess vegna erum við svo áfram um að koma þessu sem fyrst af stað, bæði innleiðingunni og því að kerfið fari að virka eins fljótt og mögulegt er því að það heggur fljótt á þessa biðlista.

frá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra um þeirra málefni og það kemur hér fram í nefndarálitinu um sérhæfðar þjónustustofnanir.

forseti. Ég tek algerlega undir þessar áhyggjur vegna þess að þegar ég fékk frumvarpið í hendur, ég hafði ekki verið í þessari þingmannanefnd, þá hugsaði ég bara: Hvar er þessi hópur?

og halda vel utan um þau í velferðarnefnd. Þau fara þangað á milli 2. og 3. umr. Ég heyri að við eigum alveg að geta fundið þann grundvöll og það á ekki að vera neinn ágreiningur um þessi mál vegna þess að þetta eru mjög mikilvæg mál

því að ég veit að þingmaðurinn er mjög ötull í að fjalla um mál þeirra sem minna mega sín,

Hvað er það sem veldur þingmanninum þessum áhyggjum í sambandi við það að þessi kerfi, eins og þingmaðurinn sagði, tali saman? Er eitthvað, sem reynslan hefur kennt þingmanninum af því að vera að berjast við kerfið um árabil, að valda þingmanninum þeim ótta

Þess vegna vona ég svo heitt og innilega að ég hafi rangt fyrir mér. En það er alltaf þessi efi og þessi reynsla sem kennir manni að það

þannig að hægt verði að koma einhvers konar skikki á þessi mál sem hefur verið fundað um hér í dag. En eitt er það sem ég hef áhyggjur af að verði erfitt að lagfæra. Það er að það er ekki skýrt hvernig fjármögnun á að eiga sér stað eða það vantar þann texta inn í fjármálaáætlun

ekki framgang vegna þess að þetta liggur ekki skýrt fyrir í fjármálaáætlun inn í framtíðina? Því að það eru mjög strangar reglur sem eru í kringum lög um opinber fjármál. fjármál. Fjármálaáætlun var sett á þegar þau lög voru samþykkt 2015 þannig að það hlýtur að þurfa að vera búið að tryggja fjármögnun fram í tímann þegar svona

á fólk og hefur reynt bæði á starfsmenn, börnin og fjölskyldur þeirra. Það er þetta álag sem ég hafði líka áhyggjur af og hvort við höfum menntað fólk til að taka við þessu

Samkvæmt frumvarpinu mun Gæða- og eftirlitsstofnun fá það verkefni að veita leyfi til fósturforeldra en nú eru slíkar leyfisveitingar hjá Barnaverndarstofu samkvæmt gildandi barnaverndarlögum. Nefndinni bárust athugasemdir um þetta fyrirkomulag og telja sumir umsagnaraðilar að slíkar leyfisveitingar eigi fremur heima hjá Barna- og fjölskyldustofu. Meiri hlutinn bendir á að markmið 5. gr. frumvarpsins er að koma á samræmdri og almennri leyfisskyldu þegar einkaaðilar veita þjónustu sem lýtur eftirliti stofnunarinnar. Þá telur meiri hlutinn mikilvægt að auka virkni eftirlits með því að aðskilja eftirlit frá öðrum verkefnum og tryggja að eftirlitsaðili geti beitt viðurlögum ef tilefni er til, í þessu tilviki í formi leyfissviptinga. Meiri hlutinn telur mikilvægt að leyfisveitingar og leyfissviptingar séu á sömu hendi. Annað fyrirkomulag gæti mögulega skapað óvissu um valdmörk og kröfur til leyfishafa ef leyfisveitingar eru hjá einni stofnun en heimildir til sviptingar leyfis hjá annarri stofnun. Meiri hlutinn telur það því ekki samræmast grunnhugmyndum um verkaskiptingu milli þessara nýju stofnana að Barna- og fjölskyldustofu verði falin eftirlitsverkefni. Að mati meiri hlutans á slíkt eftirlit fremur heima hjá Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála.

stjórnvalda til að túlka réttindi sem leiðir af lögunum til samræmis við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og alþjóðlegar skuldbindingar áréttaðar. Meiri hlutinn leggur til að við 3. gr. frumvarpsins verði bætt ákvæði sem ætti að ná fram því markmiði.

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldna þeirra sem þar búa og þurfi þar af leiðandi að vera skýrar. Meiri hlutinn bendir á að hugtakið „heimili“ eigi að ná yfir úrræði XIII.

Í 17. gr. frumvarpsins er kveðið á um að kvartanir yfir þjónustu skuli vera skriflegar. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að viðkvæmir hópar samfélagsins geti átt erfitt með að senda inn skriflegar kvartanir.

Samband íslenskra sveitarfélaga benti á í umsögn sinni að ekki sé til staðar almennt ákvæði um samráð við sambandið um setningu stjórnvaldsfyrirmæla og tilhögun gæðaviðmiða. Meiri hlutinn tekur að einhverju leyti undir þessar athugasemdir sambandsins

telur meiri hlutinn ekki þörf á að lögfesta skyldu til samráðs við sveitarfélög um öll stjórnvaldsfyrirmæli heldur eingöngu þau sem varða sveitarfélög. Meiri hlutinn leggur því til að nýtt ákvæði bætist við frumvarpið þar sem kveðið er á um skyldu ráðherra til að hafa samráð annars vegar við Samband íslenskra sveitarfélaga

Undir þetta álit skrifa hv. þingmenn Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Vilhjálmur Árnason.

Meginefni frumvarpsins er m.a. breyting á nafni stofnunarinnar, uppfærðar skilgreiningar, breytingar vegna aukins samstarfs og samþættingar þjónustu í þágu barna og breyting vegna fyrirkomulags svonefndrar frumgreiningar. Einnig er efni þess að hópar sem fá þjónustu frá Greiningar- og ráðgjafarstöðinni verði betur skilgreindir og skyldur stofnunarinnar gagnvart þeim verði skýrari sem og að hlutverki stofnunarinnar gagnvart þjónustuveitendum verði betur lýst.

stofnun sé eini aðilinn sem veiti ráðgjöf á landsvísu vegna þroskahömlunar og einhverfu og því sé enginn aðili ábyrgur fyrir ráðgjöf vegna fullorðins fólks með þessar skerðingar. Þá eigi eldri einstaklingar sem flust hafa til landsins oft erfitt með að fá viðeigandi greiningu en hún sé gjarnan grundvöllur fyrir ýmsum réttindum og þjónustu. Nefndin tekur undir það að bjóða þurfi upp á úrræði fyrir eldri einstaklinga, bæði fyrir þá sem sökum aldurs falla ekki lengur undir Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og eldri einstaklinga sem þurfa á greiningu að halda. Nefndin bendir á að frumvarp þetta komi til vegna annarra frumvarpa sem hafa það markmið að samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. telur nefndin að svo stöddu að ekki sé unnt að rýmka aldursmörk og þar með auka þann fjölda sem stofnunin veitir þjónustu. Eins og bent er á í umsögn hafa vegna álags myndast biðlistar til að komast að hjá stofnuninni og hefur verið gripið til úrræða til að stytta þá. Nefndin beinir því til ráðuneytisins að kanna hvaða þjónusta sé í boði fyrir eldri einstaklinga, bæði hvað taki við fyrir þá sem hafa fengið þjónustu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins ára aldurs og möguleika þeirra sem eru eldri til að fá greiningu, jafnframt að ráðuneytið meti hvort hækka eigi aldurstakmark til að fá þjónustu stofnunarinnar.

en það ásamt umræddu frumvarpi og fleirum á að mynda nýjan ramma um velferðarþjónustu barna. Þar leggur nefndin til að skipaður verði formlegur starfshópur til að styðja við innleiðingarverkefni frumvarpanna og að í þeim hópi skuli m.a. eiga sæti börn.

án aðgreiningar á framkvæmd opinberrar menntastefnu frá 2017 sé eindregið hvatt til þess að hverfa frá áherslu á greiningu á börnum og leggja þess í stað áherslu á snemmtækan stuðning og þverfaglega aðkomu á fyrri stigum. Í því ljósi er lagt til að heiti stofnunarinnar verði Ráðgjafar- og greiningarstöð. Nefndin fellst á þetta sjónarmið og telur heppilegra að heiti stofnunarinnar taki betur mið af áherslu á ráðgjafarhlutverk hennar. Nefndin leggur einnig til breytingar sem eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif.

enda byggist þetta að miklu leyti á að færa verkefni frá Barnaverndarstofu til Gæða- og eftirlitsstofnunar velferðarmála og leggja Barnaverndarstofu þar með niður.

það má segja að mín upplifun af lestri nefndarálitsins sé að velferðarnefnd nálgist málið svolítið með hálfum huga, þetta tiltekna mál, það sé erfitt að greina hvaða kostnaður og umfang felst í þessu annað en að breyta nafni En mest sláandi er í raun að lesa umsögn Persónuverndar þar sem komið er inn á áhyggjur af því hvaða rannsóknarheimildum er verið að úthluta með þessari nýju nálgun. En bara til að draga saman þessa spurningu mína til hv. framsögumanns: Hverju bætir þessi nýja stofnun við sem ekki er í dag unnið hjá Barnaverndarstofu? Hefði ekki verið nærtækara að breyta nafni Barnaverndarstofu í þetta nýja nafn og bæta þá þar við þeim verkefnum sem frumvarpið gerir ráð fyrir að bætist við frá því fyrirkomulagi sem nú er viðhaft?

hér í umræðunni. En ég ætla nú samt að leyfa mér að biðja um gott veður hjá framsögumanni velferðarnefndar af því að þessar vangaveltur mínar sneru auðvitað að Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála.

og breyta Barnaverndarstofu í þetta nýja apparat sem er kallað Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála

framsögumaður allra nefndarálita velferðarnefndar í þessum svokölluðu barnamálum var hér í pontu. En spurningin stendur og ég biðst forláts að mér hafi yfirsést, eins og ég segi, skilin á milli málanna, þ.e. hér í pontu.

Hvort sem það hefði verið nafnbreyting eða eitthvað annað þá geri ég ráð fyrir að í þessu felist að leggja niður eina stofnun og búa til aðra og verkefnin færist þarna eitthvað á milli.